točka bit će Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade RH i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog švicarskog doprinosa odabranim državama članicama EU za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar EU.

što se tiče

Hvala.

I naravno prigodom rasprave odnose se sve odredbe poslovnika koje se zapravo tiču prvog čitanja zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predlagatelj dati dodatno obrazloženje?

Znači ja ću još jednom, poštovani potpredsjedniče HS, poštovani predstavnici Vlade RH, poštovane kolegice i kolege, danas u ime Kluba Socijaldemokrata dat ću uvodno obrazloženje u ime predlagatelja na prijedlog Zakona o regulaciji logopedske djelatnosti koji se nalazi u proceduri zahvaljujući potpisima 30-tak zastupnika oporbe, moram to naglasiti, kojima se ovim putem u ime Kluba Socijaldemokrata zahvaljujem na podršci. Isto tako moram reći prije svega, prije nego što krenemo u meritum ovog zakona da je ovaj zakon došao u Hrvatski sabor prvenstveno na inicijativu i na zalaganje Hrvatske udruge logopeda koja u RH djeluje više od 30 godina u kontinuitetu, koja ima jednu renomiranu stručnu povijest i koja je članica Europskog udruženja logopeda. Isto tako ta udruga okuplja oko 1.000 profesora i magistara logopedije u RH i već se gotovo 11 godina sa hrvatskim institucijama bori da pitanje logopedije i logopedske djelatnosti i RH bude definirano bude definirano zakonom. Tako da ono što danas ja ovdje govorim u ime Kluba Socijaldemokrata, a što su ponavljam podržali kolegice i kolege iz oporbe je zapravo ono što hrvatski stručnjaci logopedi zagovaraju već više od 10 godina i što oni cijelo vrijeme na neki način dobivaju obećanja. to je daleke 1633. rekao Galileo Galilei ali to odlično odgovara današnjem stanju jer upravo kroz rečenicu ipak se kreće, ipak se kreće možemo reći da i ova naša inicijativa i razgovori koji su stigli sa oporbene strane pokrenula Vladu RH da krene nalaziti rješenje za logopedsku djelatnost u Hrvatskoj. To znači iščitavamo iz mišljenja Vlade RH koje smo dobili na ovaj prijedlog zakona. Mišljenje ste vjerujem svi skupa pročitali. To mišljenje bilo je i podloga da se na matičnom odboru Hrvatskoga sabora, onom za zdravstvo i socijalnu politiku ovaj prijedlog odbije. Gotovo je nevjerojatno da sa takvom lakoćom Vlada RH, a onda i saborski zastupnici odbijaju ovako plemenite i potrebne prijedloge u RH. A odbijaju ih samo iz jednog razloga jer nećete vjerovati osnovano je povjerenstvo. Osnovano je povjerenstvo koje radi koje je uključilo stručne ljude na razini Ministarstva zdravstva i vrlo brzo evo samo što nije možemo očekivati prijedlog koji će ovome domu donijeti Vlada RH. I naravno mi to pozdravljamo, no međutim to nije razlog da ovaj zakon bude obijen. To nije razlog da o ovom zakonu danas ne razgovaramo u prvom čitanju. Predložili smo ga u dva čitanja upravo zato da ne gubimo vrijeme jer izgubili smo već 11 godina i upravo zato da svi skupa na ovoj vrlo osjetljivoj temi nađemo zajednički jezik. Da kroz prvo i drugo čitanje popravimo sve ono što Vlada smatra da eventualno u ovom zakonu nije dobro. Da napravimo iskorak i da upravo tim logopedima koji se svakodnevno susreću sa problemima u svom poslu donesemo jedno zajedničko kvalitetno rješenje. Očito to na ovaj način nije moguće. Očito je najveća problematika ovog zakona što on dolazi sa oporbene strane. Dakle, to je bio ovaj moj uvod na koji sam imala pravo u ime kluba predlagatelja, u ime Kluba Socijaldemokrata. Sada se više ovako malo politički obojen, a sada ću se zapravo skoncentrirati na ono što je meritum samoga zakona. Nadam se da ću uspjeti do kraja i da će moj glas danas izdržati, ako ne onda ću eto zamoliti nekog od kolega da nastavi tamo, tamo gdje sam ja stala. Dakle, mi smo u, prošle godine u jesen krenuli sa pripremom ovog prijedloga zakona i u 12. mjesecu smo ga nakon interne i dosta široke rasprave sa strukom pustili u proceduru. Od tada je prošlo dovoljno vremena da ga svi pročitaju i vide o čemu on govori. No, međutim iako je u veljači mjesecu u ministarstvu se sastalo i osnovalo povjerenstvo već u veljači taj zakon duboko je ležao u na dnevnome redu Hrvatskoga sabora i nitko nije uočio da bi ga se moglo izvući i staviti i na raspravu. Kada je prošlo 60-ak dana Socijaldemokrati su pristupili prikupljanju i dogovorno odlučili da evo krajem svibnja ovaj zakon raspravimo. Zašto? Zato što je to naš posao i zato što je logopedija izuzetno važna djelatnost koja između ostalog definira kako će se mladi razvijati, kako će se djeca usmjeravati i kako će u konačnici svi oni ljudi koji imaju potrebe za logopedskom djelatnosti te potrebe ostvariti. Logopedija je djelatnost koja uključuje prevenciju, dijagnostiku i rehabilitaciju poremećaja komunikacije jezika, govora i glasa nastalih uslijed različitih uzroka poremećaja povezanih s hranjenjem i gutanjem i poremećaja verbalne i neverbalne komunikacije u osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju. Usmjerena je na otkrivanje i otklanjanje navedenih poremećaja, a ostvaruje se kroz postupke prevencije, dijagnostike, terapije, protetike kao i savjetodavnog rada i edukacije te se obavlja u sustavu zdravstva sada po najnovijem i primarne zdravstvene skrbi, socijalne skrbi, odgojno obrazovnom sustavu, u privatnoj djelatnosti, neprofitnim organizacijama i istraživačkim centrima. Sve je veći broj osoba u RH s komunikacijskim i jezičnim poremećajima što povećava potrebu za logopedskom intervencijom. Podaci iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012. do 2020. godina govore kako od patoloških stanja utvrđenih na sistematskim pregledima kod male djece poremećaji govora odnosno poremećaji izgovora nalaze se na drugom mjestu po učestalosti. Najnovija izvješća iz SAD-a pokazuju značajan broj povećanja poremećaja iz autističnog spektra čiji je jedan od glavnih obilježja upravo poremećaj u području komunikacije ista ili slična situacija je i u Hrvatskoj. Moždani udar koji je sve veća prijetnja širokoj populaciji u RH drugi je uzrok smrtnosti to moramo znati, a posljedicu ima u blažim oblicima da 30% pacijenata ima teškoće razumijevanja i jezično govorne produkcije, mnogi iznova moraju učiti ne samo hodati već i govoriti. Kod određenog broja pacijenata javlja se i poremećaj gutanja zbog čega je neizostavna logopedska terapija. Traume također postaju jedan od vodećih javnozdravstvenih problema, poglavito jer su njima najviše zahvaćena djeca i mlade osobe, a u velikog broja osoba pogođenim traumom glavna logopedska terapija neizostavni je dio rehabilitacije. Sposobnost komunikacije je neizostavna vještina u životu čovjeka, ona narušena razvoj i gubitak čine osobu nesposobnom za samostalan život i rad. Upravo stoga da bi rehabilitacija bila uspješna od najranije dobi djeteta neizostavna je logopedska rehabilitacija ili habilitacija odnosno logopedska djelatnost kao opća djelatnost od interesa za zdravlja građana RH. Zdravlje Zdravlje općenito pa tako i mentalno zdravlje u koje svakako spada sposobnost i vještina komunikacije za sve je globalni cilj proklamiran aktima Svjetske zdravstvene organizacije. Da bi logopedska struka mogla mobilizirati sve svoje mogućnosti na najučinkovitiji način, a uz maksimalnu zaštitu populacije koja njihovu stručnu uslugu treba i koristi te zaštitu kvalitete usluga, djelovanje logopeda treba se temeljiti na zakonom utvrđenim pravilima zato se nužnim ukazuje zakonodavno reguliranje logopedske djelatnosti. Stoga smo mi upravo kao Socijaldemokrati, ponovit ću ponovno u suradnji sa strukovnim udrugama uz njihovo stručno znanje uz iskustva drugih zemalja EU jer moramo naglasiti samo dvije zemlje članice odnosno Hrvatska i još jedna zemlja nemaju područje djelovanja logopedske djelatnosti uređene zakonom doprinijeli da danas raspravljamo o donošenju, potrebi donošenja Zakona o logopedskoj djelatnosti. Mi smatramo da je iznimno važno da se ta profesija zakonodavno regulira. Ima puno razloga zbog kojih je to važno, jedan od razloga što potreba za logopedima svaki dan jest sve veća. Logopedski rad da bi bio kvalitetan i kontroliran mora se događati po Da bi se događao po pravilima struke netko mora propisati koja su to pravila i koji su to kriteriji, to se obično događa u strukovnim komorama. Ovaj zakon predviđa i osnivanje komore logopeda kao krovne organizacije logopedskih djelatnika u RH koja bi tada preuzela odgovornost za djelovanje i rad svih logopeda bez obzira da li se oni nalaze u javnom ili u privatnom sektoru, da li se oni nalaze u u obrazovnom ili sustavu socijalne skrbi, da li se oni nalaze u zdravstvenom sustavu. Upravo ta raspršenost logopedske djelatnosti na različitim poljima, nju u ovome trenutku čini najranjivijom jer u svakoj od tih djelatnosti postoje posebna pravila i posebne mogućnosti, ali to za one kojima je logopedska skrb potrebna u ovom trenu nije važno, nije važno gdje su oni raspoređeni nego je važno u kojem roku onaj koji ima potrebu za logopedom tu uslugu može dobiti, tu terapiju može dobit. Nažalost, logopedi se danas školuju samo na dva sveučilišta, na Sveučilištu u Zagrebu i na Sveučilištu u Rijeci, a istovremeno logopedi su najdeficitarnija zanimanja u RH. Dakle, Dakle, suočavamo se ponovno sa neriješenim odnosom između tržišta rada i sustava obrazovanja, ponovno nemamo uskladbu o tome što je Hrvatskoj stvarno potrebno. S jedne strane odlaze nam liječnici, s druge strane imamo velik broj novo školovanih i završavanih ekonomista, a ono što nam je primjerice deficitarno ne znamo, ne znamo odškolvati. Zašto je važno kad kažemo deficitarno? Zato što interes za školovanje logopeda u Hrvatskoj je iznimno velik, to je relativno težak i zahtjevan studij, studij koji traje pete godina i iza kojeg kada ste završili studij naravno i to ono za što se zalažu stručnjaci logopedi vi niste sposobni samostalno raditi već morate naravno odraditi određenu praksu, steć određena iskustva, da ne kažemo određeni staž da biste mogli samostalno primati klijente i sa njima raditi jer ukoliko se dogodi greška u pristup onda ta greška može imati i neke i neke posljedice za koje se naravno niko od nas ne bi zalagao. Upravo je smisao ovoga zakona doprinijeti ukupnoj regulaciji struke logopeda i logopedske djelatnosti na području RH, objediniti sve ono što je Hrvatskoj potrebno, mi jednaku težinu stavljamo i na ranu intervenciju za koju smatramo da se mora dogoditi do treće godine djeteta jer sva istraživanja, ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu, UNICEF-ova Svjetska zdravstvena organizacija i svih relevantnih čimbenika rekli su da je najveća pomoć svakom u njegovom kognitivnom i mentalnom razvoju upravo do treće godine života. A do treće godine života, nažalost zbog nedostatka kapaciteta, zbog nepristupačnosti što je jedan od glavnih problema jednako tako logopedske djelatnosti mnogi roditelji ne mogu za svoju djecu osigurati potrebnu skrb i tada se taj problem počinje počinje gomilati jer djeca nisu riješila ne do treće godine da su ušli u sustav rada sa logopedima već oni ulaze u predškolsku ustanovu u kojoj ponovno nema dovoljno logopeda, nema dovoljno vremena da se sa njima bave. Takvi prelaze u školu, u školama se otvaraju potrebe za asistenciju i rad sa takvom djecom. I zapravo nepostojanjem i ovakvoga zakona kao jedne karike u tom važnom lancu događa se da nam se problem samo kao jedna kugla ili jedna gruda gruda snijega gomila, gomila, gomila i dolazimo u sustav obrazovanja bilo osnovnog ili srednjeg, a kasnije i visokog gdje nam se gomilaju problemi i gdje smo zapravo propustili mogućnost da djecu ravnopravno stavimo na tržište, na područje znanja i na tržište rada To je isto tako jedan od važnih segmenata na koje želimo ukazati, dakle na upravo činjenicu da su prve tri godine najbitnije u razvoju djeteta i da je komunikacija osnovna za snalaženje u društvu, za stavljanje, za postizanje uspješnih rezultata u obrazovanju, a kasnije i na tržištu rada. da bismo približili potrebu djelovanja logopeda unutar komore i djelovanje logopeda na području Republike Hrvatske u sustavu željeli bismo i neka iskustva drugih zemalja. Dakle, tamo gdje su logopedske djelatnosti uređene i gdje su one dostupne stanovništvu svi ovi problemi o kojima ja pokušavam ukratko nešto ovdje spomenuti zapravo su smanjeni i potpuno je jasno iz svih statistika i pokazatelja da tamo gdje je rana intervencija prisutna, da se problemi u kasnijoj dobi bilo obrazovanja ili zaposlenja smanjuju sa djecom. Mi ovdje govorimo o nizu poremećaja kojih mi možda ovdje nismo sada svjesni. To su poremećaji u govoru koji prelaze na poremećaje u pismu, ali to su konačnici i i poremećaji sa kojima se susrećemo i odrasloj dobi. Velik broj uspješnih ljudi isto tako ima te probleme sa kojima se nose u visokoj dobi. što je važno naglasiti u Hrvatskoj trenutno ima oko 1300 logopeda. To znači da jedan logoped pokriva 7000 stanovnika, pa sada zamislite koji je to pritisak ako znamo da na jednog liječnika opće prakse bi trebalo doći 2000 stanovnika stanovnika ako znamo da bi to trebao biti i nazovimo to tako kapacitet jednog ginekologa ili kapacitet jednog stomatologa, a da kad govorimo o logopedu onda jedan logoped 7000 stanovnika. Maksimum bi tu trebao biti do 5000, a u razvijenim zemljama odnos je jedan logoped na 3000 stanovnika. To je ono što bismo svakako trebali unaprijediti, što bismo trebali omogućiti kroz sustav obrazovanja. Isto tako ukupan broj učenika sa teškoćama u Republici Hrvatskoj u zadnjim godinama raste, tako da otprilike 450000 učenika 2022. godine 28000 učenika bilo je sa potrebama za asistentima ili logopedskim aktivnostima. Isto tako, broj komunikacijskih poremećaja uključivo i poremećaje već spomenute iz spektra autizma utrostručio se u zadnja dva desetljeća, s time da na 50 poremećaja dolazi 1 poremećaj iz spektra autizma. U osnovnoj školi svako 14 dijete ima neki jezični poremećaj. Više od 40 djece predškolske dobi je u istom tom problemu. Spomenula sam i moždane udare, spomenula sam i činjenicu da svega 50 studenata izlazi iz sveučilišta u Zagrebu sa edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta i 30 sa sveučilišta u Rijeci. Znači to je na godišnjoj razini 80 novo novo završenih logopeda ako svi završe godinu. Dakle, u Hrvatskoj prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje imamo 43 ugovorene zdravstvene ustanove Hrvatskog zavoda da li su to Klinički bolnički centri uopće, bolnice, specijalne bolnice, poliklinike i domovi zdravlja koji provode logopedske postupke. 43 ugovorene ustanove na područje cijele Republike Hrvatske. Dolazimo i do činjenice da logopedi ne samo da ih nema, nego i oni kojih ima nisu dostupni za (Nezavisni)** Hvala lijepa. Prije nego što idemo na replike pozdravit ćemo svi zajedno učenike i učenice opće privatne gimnazije Zagreb koji su danas sa nama. Hvala što ste ovdje. Stanka. Gospodin Klasić je tražio vjerojatno stanku. Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Molim stanku da još jednom razmotrimo problem logopedske djelatnosti. U najboljem interesu rješavanja regulacije zakonodavnog okvira logopedije. Kao što znate pitanje donošenja Zakona o logopedskoj djelatnosti nije od jučer. Hrvatsko logopedsko društvo ukazuje na ovaj problem već cijeli niz godina, a logopedska struka najbliže rješavanje ovog problema bilo je 2011. godine u mandatu Vlade Jadranke Kosor kada je prijedlog zakona o logopedskoj djelatnosti prošao prvo čitanje, ali onda je zbog promjene vlasti i drugih prioriteta nove Vlade a kao i svih poslije vlada ovo rješenje problema logopedije od tada na čekanju. Dobro da je opet aktualizirano sada pitanje regulacije logopedske struke, jer ne zaboravimo ove školske godine upisan je najveći broj učenika sa teškoćama u razvoju i pitanje reguliranja struke postaje nužnost. Drago mi je da je ovdje prisutno i Ministarstvo zdravstva koje je prepoznalo ovaj problem i u suradnji sa hrvatskim logopedskim društvom započela aktivnosti za unapređenje logopedske djelatnosti u cilju donošenja najboljeg normativnog rješenja za uređenje ove djelatnosti u RH i to je sigurno korak u pravom smjeru te mislim da trebamo svi zajedno se usuglasiti i koordinirati djelovanje kako bi zajedno sa resornim ministarstvom pokušali pronaći najbolji zakonodavni okvir ne bi opet zbog političkih borbi stradala logopedska struka i ponovila se 2011. godina kada su se tresla brda na kraju je rezultat bio sve zajedno niš. Hvala. hvala i vama, odobrava se naravno stanka i krenemo dalje po običaju. Gospođa Ružica Vukovac, stanka jel da? Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Dakle, isto tako u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku tražim stanku u trajanju od najmanje 10 minuta. Dakle, moramo ponoviti danas je potražnja za logopedima eksplodirala što zapravo i nije neka novost jer nas stručnjaci upozoravaju dakle već godinama na probleme koje Hrvatska ima na tom području od nedovoljnog broja studijskih programa logopedije na našim sveučilištima, zatim porasta kompleksnih komunikacijskih, jezičnih i glasovnih poremećaja, poremećaja slušanja, poremećaja gutanja i hranjenja u djece i mladih pa do ogromnih lista čekanja u javnim ustanovama koje se već prelijevaju onda i na one privatne logopedske kabinete. Iz samog HZZO-a dostavljaju podatke prema kojima je vidljivo da na području cijele Hrvatske dakle, uključujući sve 4 regije imamo 43 ugovorene zdravstvene ustanove HZZO-a dakle, uključujući i KBC-e i opće i specijalne bolnice i poliklinike i domove zdravlja u kojima se provode logopedski postupci od kojih je čak polovica u A kad ih pitate koliko su duge liste čekanja za prvi pregled kod logopeda u tim ustanovama onda iz tabela koje dostavljaju s napomenom kako raspolažu samo s podacima za 20-ak ustanova od ovih 43 spomenute, 125,4 125,4 dana. Znači više od 4 mjeseca je lista čekanja odnosno to je prosječni broj dana čekanja na prvi pregled kod logopeda u

razjasnili neke stvari. Naime, često čujemo od strane vladajućih potrebu govore i potrebu za konsenzusom, potrebu za za odgovornim ponašanjem. Evo i sad smo čuli od kolege u odgovoru za, govore o pravilnom postupanju da se ne trebaju skupljati jeftini politički bodovi itd., itd. Ja se slažem i sve to potpisujem i to sve vrijedi za vladajuće ali samo onda kad oni nešto predlažu, a kad ne daj Bože oporba predloži e onda to ništa ne vrijedi jer onda se skupljaju kolegice i kolege jeftini politički bodovi. A to što ovaj problem se kiseli godinama, znači ne od jučer, nismo jučer dali ovaj zakon u proceduru, nismo jučer počeli razgovore o tome, to nikom ništa jer se radi na rješenju, nećete vjerovati. Radi se na rješenju pa ćemo možda rješenje čekati još slijedećih 5-6 godina dok će logopedska struka propadati. A šta mislite u suradnji s kim smo napisali ovaj zakon? Pa u suradnji sa stručnjacima, sa logopedima. A zašto? Zato što ministarstvo nadležno, zato što vladajući po tome ne poduzimaju ništa. I sad ćemo ovdje slušati o tome kako bi trebali biti odgovorni i ne skupljati političke bodove. Pa ja vam mogu reći samo kako, kako, kako vas nije sram reći tako nešto. Kako vas nije sram. Čekamo godinama rješenje. Dakle, ne dva dana, ne tjedan dana, ne mjesec dana pa da možemo govoriti o tome tko je odgovoran i tko nije nego godinama, a onda ćemo tu slušati pa strpite se tražimo najbolja rješenja. Pa dok vi nađete najbolja rješenja bojim se da će i naše generacije propast, a da ne kažem koliko ćemo vremena izgubit i koliko stručnjaka zapravo će ili otići van ili nešto drugo, ali neće biti u sustavu i neće dati ono od sebe što bi trebali za …/Upadica: Povreda Poslovnika gospodin Klasić, izvolite da vidimo zbog čega. **Klasić, Darko (HSLS)** Evo, ispričavam se unaprijed znam 238. zavrijedit ću ovoga stegovnu mjeru ali moram odgovoriti kolegi očigledno je krivo razumio. Ono što sam naveo je cijeli niz godina nečinjenja, to uključuje i vi kad ste bili u poziciji, ali to nije opravdanje da sad nešta ne napravimo. I u tom smjeru je bila moje izlaganje stanke. Bila je replika, ide opomena i naravno sad se javio gospodin Hajduković da odgovori na tu repliku. lijepo. Članak 238. jer je kolega mene isto očito krivo shvatio. Koliko je HDZ i koliko je ova vlast, trenutno je obnaša i je li sad moramo zapitati kad mi nešto predlažemo, pa čekali smo vas, ali evo od vas ništa. Niti, niti knjigu pišete, niti, niti je šaljete, a mi kad napišemo evo onda ne valja. Pa dajte vi podržite ovo ako je dobar prijedlog, dajte vi amandmane pa ćemo ga popraviti zajedno i na kraju donijeti zakon što je u interesu svih, barem bi trebalo biti. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Krivo shvaćanje nije u Poslovniku, zamislite da je kakav posao bi to bio. Opomena, bila je replika. Gospođa Andreja Marić, replika. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepo. Poštovana kolegice, naravno da će, da ćemo mi podržati ovaj zakon, a vladajući nažalost ne. Jednim dijelom ste zapravo mi odgovorili ono što me interesiralo koliko ih godišnje izlazi sa studija, rekli ste 80. Mi nikako u RH da naučimo da je jeftinije prevenirati nego kasnije liječiti komplikacije i posljedice, pa eto valjda ćemo se jednog dana i u tom smislu opametiti. Čisto pitanje pripravničkog staža koji ste vi tu definirali u čl. 10. i 11. Vi znate sigurno da kod nas evo što se tiče doktora medicine pripravnički staž je nažalost ukinut, mi ga nasušno jel čekamo odnosno mlađe generacije jer je itekako važan za što bolji samostalniji rad u kasnijem periodu. Imate li možda informacije kako sad stvari teku nakon što logoped završi svoj studij, kako je taj proces do…, dobivanja licence odnosno odobrenje za samostalan rad, kolko se čeka sve skupa? Hvala. **Radin, Zahvaljujem potpredsjedniče. Da kolegice dobro ste primijetili, to je ono područje koje trenutno nije uređeno i koje se od ustanove do ustanove odnosi prema nekakvom nahođenju i to je ono što i sami logopedi u RH smatraju da nije dobro. Nema kriterija, znači njima silno nedostaje krovna organizacija, silno im im nedostaje komora koja bi o svim logopedima vodila brigu, koja bi strukturirala njihov rad, koja bi rješavala njihova pitanja vježbeničkog, ali i cjeloživotnog dalje obrazovanja jer moramo biti svjesni da nije dovoljno pogotovo u ovakvim djelatnostima završiti studij i krenuti samostalno radit, ovdje je riječ o iznimnim životnim iskustvima koja su potrebna da bi se ta struka utabala i da bi to uistinu bili kvalitetni ljudi. Da naše Hrvatsko logopedsko društvo ima visoku razinu znanja i kompetencija pokazala je i njihova pozicija u europskom društvu gdje oni obnašaju iznimno važne dužnosti

Zajedno sa vama i cijela ova pozicija mogu se samo čuditi ovoj, pa ne znam više kako da to nazovem, apsurdnoj situaciji u kojoj apsolutno ništa samo zato što dolazi od oporbe ne može biti prihvaćeno. No što se tiče samog prijedloga, dakle za probleme, dakle oko rehabilitacije govora i slušanja ne bave se time samo logopedi. Imamo i fonetičare koji su izrazito važni u tom, u tom segmentu i isto tako su zapostavljeni, isto tako nemaju komoru, a prepoznati su u zakonu itd., o tome ću nešto govorit u ime kluba, pa evo zapravo moja sugestija da za drugo čitanje se i fonetičare, kako da kažem, tu cijelu struku upravo zbog ovih silnih potreba koje imamo na, na terenu da tako kažem, da se onda i fonetičarima omogući kako osnivanje komore tako i uopće bavljenje ukratko zbog

što danas na nekim područjima, evo jučer je baš jedna izuzetno cijenjena novinarka Hrvatske televizije na svom Facebook statusu komentirala nešto slično, komentirala nedostatak sustavnog rada fonetičara i stručnjaka o jeziku upravo sa mladim spikerima i ljudima na televiziji kako se to uočava i u konačnici dolazi do određenih problema i u samom govoru i izgovoru. Dakle ovo što ste zamijetili je problematika i treba ju raširiti, dakle mi moramo stvoriti uvjete da svi resursi institucija budu raspoloživi da ljudi mogu svoj puni kapacitet ostvariti u Hrvatskoj i da se mogu u svim područjima u kojima žele ili su talentirani djelovati da se ostvare. Mi vidimo da godinama postoji potreba za reguliranje logopedske djelatnosti, međutim nema nikakvog, nema nikakve odazivosti od same Vlade, imamo tu odbijenicu Vlade na prijedlog Kluba Socijaldemokrata. Recite mi zašto uporno Vlada odbija konstruktivne prijedloge oporbe, a u ovom konkretnom slučaju Socijaldemokrata, istovremeno govori da, da je, da je oporba destruktivna, da nema nikakvih prijedloga. odnosno predstavnike, nisu se nimalo posramili, uredno tu sjede, zašto je to tako, zašto se ne prihvaćaju prijedlozi koji su konstruktivni? **Radin, Furio Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolegice Nađ, pa nije, nije lako odgovoriti na ovo vaše pitanje iako je to pitanje primjer iz prakse već eto cijeli ovaj mandat koliko smo ovdje u HS, puno se puno se je prijedloga od strane opozicije prezentiralo za ovom govornicom, oni su pali na prvom čitanju, ali su se za mjesec ili dva gotovo prepisani i nepromijenjeni u dnevnom redu HS, najčešće po hitnoj proceduri. Događali su se i donosili su se tada konsenzusom zato što je s ove strane odgovorna oporba koja bez obzira da li dobar prijedlog zakona dolazi sa lijeve ili sa desne strane ga zna prepoznati. Dakle ovdje imamo problem funkcioniranja države, imamo problem da jednostavno oni koji su trenutno vladajući ne shvaćaju da je hrvatski parlament izabran od svih građana RH i da je naša uloga ovdje jednaka, dakle mi nismo ovdje da zastupamo Vladu RH nego građane RH.

koji je odnos broja logopeda i broja stanovništva koje pokrivaju taj 1 na 7 tisuća? Dodatan je tu problem što to nije regionalno dobro, dobro raspoređeno. Tako postoje veliki da tako kažem komadi zemlje velika geografska područja koja su još slabije pokrivena logopedima. Da li bi donošenje ovog zakona na neki način pomoglo i tu činjenicu da nemate ogromna geografska područja RH gdje roditelji djece s poteškoćama u govoru nemaju moguće rješenje jer u trenutku kad im netko da uputnicu za logopeda prođu i po dvije godine dok oni dobiju termin zaista terapijski kod nekog logopeda? Hvala. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolegice Glamuzina indirektno da, ovaj zakon indirektno može riješiti i to pitanje na način da formiranjem komore hrvatskih logopeda zapravo si problemi s kojima se logopedska djelatnost u RH danas susreće prelaze na njenu razinu i ona tada nudi rješenja svega ovoga što ste rekli. To su i pregovori o upisnim kvotama, to su i potrebe, to je postavljanje pitanje zašto još uvijek u Osijeku ne funkcionira upis za logopede iako je već godinama najavljen, to je isto tako pitanje i regionalne zastupljenosti odnosno otvaranja kroz HZZO. Sjećate se brojke koju sam iznijela to je 43 ustanove u kojima je službeno logopedska djelatnost na području RH, a znamo da imamo četri velika grada u kojima su liste čekanja, a ruralna područja, otoci to ne moramo niti govoriti koliko je teško i nedostupno.

U vašem prijedlogu zakona relativno je kvalitetno sastavljeno obrazloženje, ali čini mi se da neki članci nisu dovoljno jasno definirani. Poslije ću raspravi zapravo ukazati dat svoj prijedlog, al sad bih volio da mi date obrazloženje za čl. 35. st. 2. dodatno, a koji glasi „Iz državnog proračuna RH osiguravaju se sredstva za izvršavanje poslova iz čl. 26. st. 1. podstavke 4. ovog zakona koje komora obavlja na temelju javnih ovlasti.“ Hvala. **Radin,

da, da, da, 35 st. 2. se odnosi na čl. 26. st. 1. znači st. 26. čl. 1. kaže „magistar logopedije nije odgovoran ako pacijent korisnik svjesno odbija sudjelovanje u logopedskom postupku“, dakle ovdje je razumijem ja što vi pitate, vi pitate za određene naknade štete koje se mogu dogoditi. Ovo je pitanje koje dalje treba regulirati kasnije komora svojim aktom o osnivanju i svojim protokolom o djelovanju, ovdje je riječ o inicijalnim sredstvima za pokretanje i pokrivanje djelatnosti pri donošenju ovoga zakona koji će se financirati iz državnog proračuna, a kasnije i iz sredstava Hrvatskog društva logopeda na što su oni spremni svojim doprinosom …/Upadica Radin: Hvala./… ponuditi pri osnivanju same komore.

i vama ne bi bilo logično da ste vi na vlasti, a da prihvatite svaki prijedlog koji dolazi iz oporbenih redova, tako da me čudi ako Vlada već ima prijedlog kako će napraviti sveobuhvatni zakon da se na ovakav način omalovažava i govori loše o Vladi. A ono što sam ja vas htio pitati zapravo ako se vratimo 50-ak godina unazad i danas, mi smo imali puno više stanovnika u RH, a imali smo manje potreba. Kako objašnjavate to i do kojih dramatičnih promjena dolazi u Hrvatskoj na mentalno zdravlje stanovnika i da mi nažalost imamo svaki dan sve više i više potreba za stručnim kadrovima? **Radin, Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolega Šimičeviću interesantno je pitanje koje ste vi postavili, to su vam svjetski trendovi, pogotovo svjetski trendovi visokorazvijenih zemalja ili zemalja kojima mi težimo, to su okolnosti visokostresnih situacija, to je između ostalog i okolnost covida i svega onoga s čime se mi nosimo. Ali uspješnost jedne zemlje je u tome kako ona odgovara na sve one probleme i na sve one izazove sa kojima se treba Dakle, mi ovdje govorimo o tome da je cijela javnost i stručna javnost i opća javnost, znači svi roditelji i sve obitelji koje su se našle u potrebi za logopedskom djelatnošću su svjesni da ona u Hrvatskoj mora biti bolje regulirana, da ona mora biti bolje dostupna bolje dostupna i da je potrebno učiniti neke iskorake da do toga dođe samo to 10 godina nije vidjela Vlada, nema veze koja Vlada, Vlada. RH …/Upadica Radin: Hvala./… ima jednu vladu. (Nezavisni)** Zahvaljujem. Poštovana kolegice, znamo da je logopedska djelatnost jedna od najdeficitarnijih profesija u Hrvatskoj koja trenutno ima oko 1.300 logopeda znači jedan na 7.000 stanovnika, maksimalno bi trebao biti jedan na 5.000, a u razvijenim zemljama to je jedan na 3.000 Ukupan broj učenika pada, ali broj učenika s teškoćama u razvoju se konstantno povećava pa tako u osnovnoškolskoj dobi svako 14. dijete ima neki jezični poremećaj, a više od 40% djece predškolske dobi ima problem s poremećajem izgovora. Tu je problem mucanja u porastu i niz drugih problema o kojima ste govorili. Uza sve to činjenica je da logopedija još uvijek nije regulirana djelatnost jer nema zakona o svojoj djelatnosti, iako se od 2011. obraćaju Ministarstvu zdravstva i nude kvalitetna rješenja u tom smislu, ali davana su im samo obećanja o skorom rješenju, no zakona još dan danas nema

(Socijaldemokrati)** Zahvaljujem potpredsjedniče. To odgovor na vaše pitanje morat ćemo tražiti kod predstavnika Vlade RH. Ono što mi sa pozicije oporbe možemo primijetiti da očito logopedi nisu bili toliko interesantni i nisu ušli u politički fokus i nije se ova točka našla na političkom programu Vlade, ove aktualne Vlade. Često premijer kaže ono što nije u našem političkom programu nećemo realizirati u ovome mandatu, ostavit ćemo to za drugi, ali često se i događa da upravo oporba donese neku temu od koje se onda ne može pobjeći jer je pritisak medija i javnosti prevelik pa se onda i to usput izrealizira. Inače mislim da je ključni problem ovog porasta djece sa određenim potrebama u osnovnoj školi nedostatak rane intervencije i nedostatak stručnog kadra u predškolskom odgoju i to je ono na čemu Socijaldemokrati iznimno rade. Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Poštovana gospođo Posavec Krivec, evo zajedno smo u oporbi, ali volimo reći i naglašavati da smo odgovorna oporba i da se ne bojimo podržati nešto što predlažu vladajući ako ocijenimo da je to u korist naših građana. Ali ja sam htio vas pitati nešto drugo. Je li vama logično i je li to slučajno da Vlada ima rješenje baš za sve što ne daj Bože oporba predlaže jer kad oporba nešto predloži onda Vlada odmah ima rješenje ili se radi na sveobuhvatnom rješenju. Podsjetit ću vas samo evo recimo na Strategiju poljoprivredne smo čekali skoro 6 godina, a tadašnji ministar je rekao evo tinta se suši na strategiji doći će. Od sušenja tinte do dolaska je prošlo 6 godina. Pa bi molio vaš komentar na to jesmo li tu malo u ulozi Godota čekajući neka vladina rješenja koja ima, znači radi se, sveobuhvatna su i samo se suši tinta, a na kraju ona u sabor nikada ne dođu. Hvala. Odgovor. imamo za čuti baš je to u pripremi, nudimo sveobuhvatno rješenje, ali evo ovaj puta smo čak dobili odgovor tražimo najbolje moguće rješenje. Najbolje moguće rješenje, ponavljam. Dakle, najbolje moguće rješenje kada 11 godina Hrvatska udruga logopeda vapi za rješenjem, kada hodočasti kod svih ministara, kada nosi pisane prijedloge, kada nosi iskustva iz drugih zemalja i kada razgovara ne samo sa Klubom Socijaldemokrata već sa svim klubovima u hrvatskom parlamentu i oporbenim i onima koji predstavljaju i obnašaju sada vlast. Što se mora dogoditi? Mora se dogoditi pritisak, mora se dogoditi da je netko odlučio i prepoznao da to uistinu treba biti prioritet, prioritet politike i da se to donese na dnevni red. …/Upadica:

Istra, Lika, Gorski kotar i brojni drugi krajevi praktički svi koji žive izvan velikih sredina imaju veliki problem jer logopeda jednostavno nema. Također problem je i što nam najveći broj studenata kada završi svoj studij u Zagrebu i ostaje u Zagrebu što je onda nekako i logično jer Zagreb ima potrebe i može apsorbirati sve te studente. Međutim, jesmo li onda uopće svi isti pred zakonom? Zaslužuju li sva djeca jednak pristup u liječenju ili čak i kod ovog ozbiljnog problema odnosno poremećaja moramo nailaziti na različit pristup i na različit tretman? Zahvaljujem. **Radin, Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolegice dobro ste detektirali taj problem. Znači problem je u kontinuitetu i neka područja u RH, neki dio stanovništva uvijek ostane na repu, uvijek ostane zaboravljen i uvijek nema jednako dostupno ono što neki drugi možda imaju. Ne svojom krivnjom tu moramo biti potpuno jasni, ali bi u tom trenutku država i državne institucije trebale napraviti iskorak. Trebale bi učiniti druga područja više atraktivnim. ovdje često raspravljamo o raznim mjerama koje trebaju pospješiti kvalitetu života na otoku. Sjećate se koja je borba bila da bi se ne naplaćivao trajektni prijevoz za djecu koja su primjerice na logopedske vježbe trebale s otoka ići u Split. To je bila borba i ovdje u hrvatskom parlamentu. Mislim da je je to jedan od primjera koji zapravo potkrepljuje ovo o čemu ste vi govorili. Ne, nismo svi isti, nemamo svi jednake uvjete i naša je želja i cilj …/Upadica: Hvala./… da ih pokušamo što prije ostvariti. **Radin, Furio (Nezavisni)** I na kraju posljednja replika gospođa Mrak Taritaš. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice, dakle predložili ste zakon iz jednostavnog razloga što je nužnost S jedne strane imamo ja bih ne znam uopće koju riječ, razmišljam duboko koju riječ da upotrijebim, ali to je jedno licemjerje Vlade koja će govoriti o svojoj empatiji. Empatiji za najranjivije, empatiji za djecu, empatiji za svim onima koji imaju određene poteškoće, a s druge strane ne donosi jedan osnovni dokument. Taj osnovni dokument je zakon po kojem će se dalje posložiti. Dakle gdje, vi ste ovo napravili kao što ste rekli zajedno sa strukom. Dakle, struka obilazi, vapi, kuca na vratima i kaže dajte nam okvire, nered je na, na terenu. Dakle, ako je nered i ako se ne može do logopeda doći u Gradu Zagrebu onda naravno ovo sve što drugi kolege ukazuju, ukazuju zapravo na razmjere tog nereda koji je. Ovaj zakon neće riješiti broj više upisanih …/Upadica: Hvala./… ali će stvoriti nekakav red i stvoriti neke preduvjete, pa molim vaše …/Govornici govore istovremeno ne razumije upravo je i to bio smisao Hrvatskog društva logopeda kada su nam se obratili, da se u logopedskoj djelatnosti u RH nakon dugo godina uvede red da se potpuno jasno zna što, što, tko, kada i kako, po kojim pravilima, po kojim kriterijima. Zato što oni kao stručnjaci žele stajati iza kvalitetne usluge koju pružaju građanima i koja je građanima potrebna. Oni se jednako tako suočavaju sa svim ovi problemima o kojima mi danas govorimo. Oni se suočavaju sa abnormalnim pritiscima roditelja sa djecom koja moraju čekati sa ljudima kojima treba rehabilitacija koji ne dolaze na red. A zašto se to događa? Zato što neko sa druge strane nema sluha da je to vrlo vrijedna i teška djelatnost kojoj treba pomoći, koju treba postaviti na noge koja je u europskim razmjerima priznata. Naši ljudi su ponavljam priznati svugdje u Europi ali najmanje …/Upadica Hvala gospođo Posavec Krivec za sada se možete malo odmoriti. I sada ću iskoristit priliku da sa osobitim i osobnim zadovoljstvom pozdravljam sudionike u programu Unije Građani, jednakost prava i vrijednosti koji su gosti predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost gospodina Siniša Siniša Hajdaša Dončića. Među njima ima i grupa koja pripada Hrvatskoj zajednici u Autonomnoj pokrajini Vojvodine i također imam zadovoljstvo pozdraviti zamjenika pokrajinskog tajnika

Hvala što ste s nama. Želi li neko u ime odbora govoriti? Ne. S nama je i državna tajnica gospođa Marija Bubaš iz Ministarstva zdravstva koja predstavlja Vladu. Želite nešto reći za sada? Ne. Zato otvaram raspravu i prva je gospođa Andreja Marić koja će predstavit Klub zastupnika SDP-a. (SDP)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovana državna tajnice, nadam se da ćete nam se obratiti jer imamo pitanja za vas. Poštovane kolegice i kolege. Pred nama je Zakon o logopedskoj djelatnosti, ima namjeru urediti sadržaj i način djelovanja logopeda logopedske djelatnosti koja je opća djelatnost od velikog interesa za RH odnosno za sve naše građane. Ovim zakonom se uređuju uvjeti za stjecanje i odobrenje za samostalan rad, uvjeti za obavljanje djelatnosti, uvjeti i načini provedbe nadzora nad radom logopeda, pripravnički staž, kontrola kvalitete, nadzor nad pružanjem logopedskih usluga, uređuju se uvjeti za cjeloživotno stručno obrazovanje, odobravanje za samostalan rad, osnivanje hrvatske komore logopeda kao neovisne krovne strukovne organizacije, a upravo je cilj osnivanja te hrvatske komore logopeda koje još nemamo jel, usmjeravanje profesionalnog razvoja struke, promicanje i zastupanje i usklađivanje interesa logopeda kao i skrb na savjesnim, odgovornim, zakonitim radom logopeda. To je bilo već jednim dijelom rečeno i u uvodu, ali nije zgorega ponoviti jer upravo borba struke da se donose njihov Zakon o logopedskoj djelatnosti traje već preko 10 godina. Mi ćemo kao klub SDP-a naravno ovaj zakon podržati. Međutim, Vlada je jučer tek poslala svoje očitovanje po kojem ne prihvaća ovaj zakon. E pa onda opet možemo raspravljati o tome zašto se oporbeni zakoni ne prihvaćaju, a svojih zakona još nema. Kamoli sreće da vi evo brzo donesete ovaj Zakon o logopedskoj djelatnosti, međutim tek 7.2. je osnovana Savjetodavna radna skupina za uređenje logopedske djelatnosti. U očitovanju Vlade piše da su imali tek dva formalna i jedan neformalan sastanak, koliko će tu još sastanaka formalnih, neformalnih biti ko zna, pa ću odmah podsjetiti da oporba ima niz kvalitetnih zakona. Primjerice mi smo evo 10.6. u proceduru prošle godine uputili Zakon o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima, Vlada je to odbila sa objašnjenjem kao da jel Ministarstvo zdravstva radi svoj zakon. Sad je evo već skoro godina dana zakon još nije niti blizu procedure, pa eto živi bili i vidjeli. Zašto su nama logopedi važni? Rekli smo da je njihova djelatnost važna za zbrinjavanje, za prevenciju, za rehabilitaciju svih naših građana, dakle od najmlađe dobi pa do starijih dobnih skupina. Znamo kakve se posljedice i moždanih udara, a mi nikako da naučimo odnosno naša zdravstvena organizacija u prvom redu da je najvažnija cost benefit analiza koja pokazuje da je jeftinije i svrsishodnije prevenirati, a onda tek liječiti komplikacije i posljedice. Pa bi u tom smislu onda se evo nekako nadali da će konačno početi prihvaćati dobre prijedloge oporbe. Logopedska djelatnost se obavlja u sustavu zdravstva, u sustavu socijalne skrbi, centrima i ustanovama za odgoj i obrazovanje i rehabilitaciju, odgojno-obrazovnom sustavu, u privatnoj djelatnosti, al to nije u potpuno uređeno, uređeno, u neprofitnim organizacijama, nešto ću reći u pojedinačnoj raspravi i u istraživačkim centrima. Vjerojatno su se na više adrese više klubova obraćali predstavnici struke, dakle logopedi odnosno Hrvatsko logopedskog društva pa evo tako su i do mene dospjeli njihovi mailovi i brojni dopisi koje su slali na različite adrese od Ministarstva zdravstva pa do samog premijera Plenkovića. Dakle, priča traje od 2013. kada su ušli u Zakon o zdravstvenoj zaštiti i nikako da se problemi koji postoje na terenu glede reguliranosti profesije, nostrifikacije diploma, otvaranja privatnih praksa, kontrola nad radom, kontrola pružanja usluga korisnicima da se to riješi. Od rujna prošle godine navode da se niti privatna praksa ne može otvoriti na logopedsku djelatnost jer je Ministarstvo zdravstva poslalo jedan zapravo njihovu tvrdnju, a ja sam ga pročitala dopis Ministarstvu gospodarstva gdje ispada evo tu je taj dopis od 3. svibnja da pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti ne propisuje minimalne uvjete u pogledu prostora, medicinsko tehničke opreme i radnika za obavljanje djelatnika djelatnosti logopedije pa eto nisu stvoreni uvjeti za provođenje postupka osnivanja privatne prakse i izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti logopedije u okviru privatne prakse, pa što ne promijene pravilnik, to je pitanje broj jedan. Nadalje, što još kažu logopedi? Sami smo svi skupa svjesni da ih nedostaje, da su potrebe sve veće, ali država ne samo da onemogućava otvaranje privatne prakse nego na terenu ima i dosta nereda što se tiče postojanja nekvalificiranih ljudi kojima je zapravo roditelj u očaju zbog potrebe jel da se pruži skrb njihovoj djeci odlaze, a nema reguliranosti rada takvih ljudi koji zapravo rade bez bez odgovarajućih licenci. Pa evo onda isto tako Hrvatsko logopedsko društvo uputilo je i u srpnju 2022. jedan dopis Ministarstvu i rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike gdje također traže da se regulira pružanje logopedskih usluga jer se pojavljuju nestručne i nedovoljno kvalificirane osobe koje ulaze u RH s neadekvatnim obrazovanjem sa sumnjivim diplomama logopeda. Tako da opet i na taj način apeliraju da se definiraju kompetencije logopeda, magistra logopedije i struktura studija logopedije odnosno kompetencije koje iz toga proizlaze, dakle niz je argumenata zašto je potrebno što prije urediti pitanje logopedske djelatnosti, ali eto očito ćemo još neko vrijeme čekati. Ovi dopisi što sam spomenula sežu evo niz godina, pa između ostaloga je tu i jedan dopis na koji je Ministarstvo zdravstvo odgovorilo još u svibnju 2021. na njihov dopis iz listopada 2020. gdje kažu da im još uopće nije niti na popisu uređivanje, zakonsko uređivanje logopedske djelatnosti, ali podržavaju da se uredi sa zakonom, dakle to je još bilo u svibnju 2021., dakle 2.g., a još se ništa nije napravilo. Također dopis Hrvatskog logopedskog društva da se naprave određene izmjene u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti kojega smo evo nedavno izglasali, konkretne izmjene u člancima, i čl. 46. i 48. glede privatnog rada, čl. 177., 239., dakle konkretni prijedlozi, ali se u tom smislu također ništa nije Također još jedan dopis koji je Hrvatsko logopedsko društvo poslalo na adresu i Ministarstva zdravstva odnosno i samom premijeru gdje vrlo argumentirano navode zašto bi trebalo izdvojiti logopedsku djelatnost kao posebnu i samostalnu zdravstvenu djelatnost koja bi trebala imati svoj Zakon o logopedskoj djelatnosti jer prema definiciji krovnih organizacija logopedske struke, europske asocijacije logopeda, američke asocijacije logopeda, međunarodne asocijacije logopeda i fonijatara, logoped je samostalni stručnjak koji samostalno provodi proces prevencije, dijagnostike, tretmana, liječenja, rehabilitacije, poremećaja komunikacije, jezika, govora, slušanja, glasa, hranjenja i gutanja, sve do donošenja odluke o otpustu pacijenta iz terapijskog procesa i ta ga činjenica samostalnosti i provođenja kompletnog postupka izdvaja iz skupine ostalih zdravstvenih tako da je to jedan od argumenata zašto bi trebali imati svoju profesiju reguliranu posebnim zakonom. Također Europska asocijacija logopeda je uputila službenu preporuku Hrvatskom logopedskom društvu i Ministarstvu zdravstva kako bi se eto ubrzalo donošenje Zakona o logopedskoj djelatnosti i potrebe izdavanja licence za rad od nadležnog regulatornog tijela jer Hrvatska je jedna od samo tri europske zemlje uz Rumunjsku i Bugarsku koje nemaju zakonom reguliranu logopedsku djelatnost iako je hrvatska logopedija u samom vrhu europske logopedije, dakle obrazovanje logopeda u RH spada u 5 najprestižnijih logopedskih studija u Europi i na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini obrazovanja. Nadalje, jedan od argumenata zašto bi trebalo eto ubrzati donošenje Zakona o logopedskoj djelatnosti je to i da u prostoru EU logopedska djelatnost je uglavnom regulirana unutar zdravstvenog sustava kroz javni i privatni sektor, razlog tome je klasifikacija djelatnosti logopedije kao zdravstvene djelatnosti prema klasifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije prema preporukama Europske komisije. Kroz Ministarstvo zdravstva logopedska djelatnost regulirana je u nizu država, dakle u Belgiji, Cipru, Češkoj, Francuskoj, Italiji, Irskoj, Malti, Nizozemskoj, Poljskoj, Sloveniji, Španjolskoj i Švedskoj. Svaka od tih država ima regulatorno tijelo koje izdaje dopusnice za rad logopeda i definira potrebne kompetencije za rad u logopedskoj djelatnosti, pa onda se pitamo zašto se evo toliko dugo čeka da se i kod nas ne definira ne samo Zakon o logopedskoj djelatnosti nego i postojanje komore komore logopedskih djelatnika koja bi obuhvatila i magistre i profesore. Tako da ćemo mi kao Klub SDP-a naravno podržati ovaj zakon i izraziti žaljenje što ga Vlada odbija, a još uvijek čekamo njihov zakon. U pojedinačnoj ću nešto govoriti Furio (Nezavisni)** Hvala. Gospodin Darko Klasić, Klub zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, izvolite. **Klasić, Darko (HSLS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Uvažene kolegice i kolege, najprije ću se osvrnut baš na ovaj zakon i apsurd hrvatske politike, na njemu se najbolje vidi ona konstantna boljka hrvatske politike da prolaze zakoni opozicije i pozicije, najbolji primjer je ovaj zakon. Kontaktirajući evo ga i sa predsjednicom Udruge logopeda stekao sam dojam da se ništa značajno nije promijenilo u proteklih 13.g., 2011.g. je zbilja bio usuglašen ovaj zakon sa Vladom RH, na čelu Vlade je bila gđa. Jadranka Kosor, to je bila HDZ-ova Vlada, prošao je prvo čitanje, da bi u slijedećem mandatu taj zakon iako je bio dobar trebao je zaživjeti u drugom čitanju, Vlada SDP-a je taj zakon odbila ili predložila, zapravo iz prošlog mandata naslijedila. To je glavni apsurd hrvatske politike i mislim da to je ono temeljno što trebamo mijenjati u ovoj politici, ne vidimo to samo u ovom HS, vidimo preko i u gradskoj skupštini da uglavnom prolaze samo zakoni i to nije dobro svakako za većinu građana i vidimo tu i dobrih prijedloga opozicije koje mislim da bi se trebalo usvojiti. Evo ga, iz godine u godinu rapidno rastu poremećaji kod djece i odraslih te je potražnja za logopedima eksplodirala i na terapiju kod logopeda sve više se čeka, ali to je samo vrh sante leda jer u takvim okolnostima ono tzv. crno kvazi tržište i kvazi usluge gdje nažalost tako da su logopedi neregulirana profesija koja vapi za stvaranjem pravnog zakonskog okvira. Izdvojit ću neke argumente koji govore u korist izdvajanja logopedske djelatnosti kao posebne i samostalne zdravstvene djelatnosti koja treba imati samostalni zakon tj. Zakon o logopedskoj djelatnosti, a onda na kraju ću dodati neke svoje opaske koje mislim da nisu u ovom prijedlogu dobro riješene. Prema definiciji krovnih organizacija logopedske struke europska asocijacija logopeda, američke asocijacije logopeda te prema opisu logopedske djelatnosti od strane Svjetske zdravstvene organizacije logoped je samostalan stručnjak koji samostalno provodi proces

provođenja kompletnog postupka čini odgovornim za pacijenta korisnika te postupke koje provodi u rehabilitaciji stoga je od izuzetne važnosti da postoji zakon koji regulira potrebne kompetencije za provođenje logopedske djelatnosti te stručni rad logopeda. Europske su asocijacije logopeda uputila i službenu preporuku Hrvatskom logopedskom društvu i Ministarstvu zdravstva RH o potrebi donošenja Zakona o logopedskoj djelatnosti te potrebi izdavanja licenci za rad od nadležnog regulatornog tijela budući da magistri logopedije rade sa Hrvatska logopedija u samom je vrhu europske logopedije. Obrazovanje logopeda u RH spada u 5 najprestižnijih logopedskih studija u Europi od preddiplomske do postdiplomske razine obrazovanja. U prostoru EU logopedska djelatnost uglavnom je regulirana unutar zdravstvenog sustava kroz javni i privatni sektor. Razlog tome je kvalifikacija djelatnosti logopedije kao zdravstvene djelatnosti prema kvalifikaciji Svjetske zdravstvene organizacije. Kroz Ministarstva zdravstva logopedska djelatnost regulirana je u Belgiji, Cipru, Češkoj, Francuskoj, Italiji, Irskoj, Malti, Nizozemskoj, Poljskoj, Sloveniji, Španjolskoj i Švedskoj. Svaka od navedenih država ima regulatorno tijelo koje izdaje dopusnice za rad logopeda i definira potrebne kompetencije za rad u logopedskoj djelatnosti, a prema direktivi EU vezane za potrebe priznavanja stručnih kvalifikacija za pristupnike iz europskog gospodarskog prostora. U posljednjih 20 godina broj poremećaja komunikacije glasa, jezika, govora, slušanja, gutanja i hranjenja u svijetu pa tako i u Hrvatskoj se utrostručio, a i dalje ima tendenciju porasta. Takav zahtjev sve veći broj stručnih i kompetentnih djelatnika, magistara logopeda koji rade sa navedenom populacijom. U tim situacijama velike potrebe vrlo česte različite druge struke koje nisu kompetentne za provođenje logopedske djelatnosti pružaju tzv. terapije često i na crno što smo već čuli. Što osim što je moralno etički neprihvatljivo izrazito je opasno za krajnjeg korisnika, a Hrvatsko logopedsko društvo budući da nema Zakona o logopedskoj djelatnosti koji regulira rad profesije ni na koji način ne ože priječiti ni sankcionirati ovakve negativne pojave. Ono što imam opasku u ovom Prijedlogu Zakona o logopedskoj djelatnosti i što mislim da bi trebalo dodatno doraditi ili bolje definirati u ovom prijedlogu zakonu su recimo Članak 7. stavka 3. nije prihvatljivo definiran jer Hrvatska logopedska komora odlučuje rješenjem protiv kojeg nije dopuštena žalba o odobrenju za samostalni rad članova komore. Ovo predstavlja pravni presedan koji nije prisutan niti u jednoj javnoj instituciji RH, a primjenjuje se učestalo u radu i drugih komora, nije izuzetak ovdje logopedska koje time postaju izdvojeno tijelo sa javnim ovlastima RH sa mogućnošću trajnog utjecanja na egzistenciju i mogućnost rada članova komore na koje nema mogućnost drugostupanjske žalbe što mislim da nije dobra praksa, ni u drugim komorama, ali pogotovo u ovoj novoj koju mislimo osnovati. Zatim Članak 9. stavka 2. mislim da je potrebno nadodati da je poslodavac obavezan omogućiti magistru logopedije stručno usavršavanje u vremenu koje ne utječe na obavljanje poslovnih procesa jer komora treba organizirati edukacije u vremenu kada će najmanje utjecati na rad većine članova komore jer u suprotnom će doći do zastoja u obradi korisnika usluge logopeda što ne smije, nikako ne smije biti učestala praksa. Korist od takve edukacije u konačnici je manja od štete koje se radi korisnicima logopedskih usluga kao i produljenja listi narudžbi i čekanja. Nažalost ovo je čest slučaj i u radu i drugih zdravstvenih komora. Čak bi prije rekao da je pravilo, ali mislim da to treba dodatno regulirati. Iz osobnog iskustava znam da su česte edukacije organizirane u dva, u jedan ili dva sata popodne kada je nama svima radno vrijeme i onda se izlazi sa posla, ne obrađuju se pacijenti da bi se radila edukacija. Ako treba edukacije imamo ili večernje sate ili imamo u krajnjem slučaju subotu, nedjelju. I mislim da to treba već u samom prijedlogu zakona I evo zato u konačnici podupirem zakonsku regulaciju ove iznimno važne djelatnosti te pozdravljam da Ministarstvo zdravstva se sa strukom tj. logopedskim društvom aktivno radi na sveobuhvatnom rješenju ovog problema zbog kojeg ne sumnjam da ćemo na kraju dobiti najkvalitetnije rješenje i nadam se u ovom mandatu.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna tajnice sa suradnikom, kolegice i kolege, duboko sam razmišljala da li da ovu raspravu u ime kluba krenem onako malo sarkastično ili da zaista krenem onako kako treba i ne mogu odolit taj zov sirene da krenem sarkastično je neodoljiv. Dakle, 10 godina prođe ko u treptaj oka, u ovom slučaju 11 godina logopedi čekaju zakon. Tih 11 godina oni idu od vrata do vrata, kucaju dođu do svakog ministra, dobiju obećanje, nešto što je najgore. To je To je moj primjer kod kuće kad ja kažem da treba pokrečit onda moj muž kaže da, al trebalo bi promijeniti još dvoja vrata, jedne prozore i dio parketa. Ja kažem nisam govorila o sveobuhvatnoj rekonstrukciji stana nego da se stan pokreči. Tako i ovdje, odličan odgovor je cjelovito i sveobuhvatno, a odgovor cjelovito i sveobuhvatno je točno ono što je kolega Klasić na kraju rekao, kaže nadam se da će ovaj zakon bit u ovom mandatu. Ja bih voljela da je u ovom mandatu, ali ga neće biti, neće ga biti jer se sveobuhvatno, cjelovito nešto rješava što se zapravo ma nema veze riješit će se samo po sebi. Ma neće se riješit samo po sebi, neće se ništa riješit samo po sebi i zapravo je uvijek od vladajućih licemjerno. Ja mislim da će veliki iskorak bit u trenutku kad dođe prijedlog od oporbe, kad vladajući kažu da, imamo brdo problema, u prvom čitanju ćemo to prihvatit, a u drugom čitanju ćemo zajedno onda doći i u saboru napraviti najbolje moguće rješenje. Nema niko od nas od oporbe koji se je zaista krenuo u taj jedan trnoviti put pa rekao idem s prijedlogom zakona da nije vladajućima ponudio i rekao okej, idemo dalje, ne, niko od nas ne želi zlatnim slovima da bude upisano bilo što nego problem riješite, ne zbog nas tu nego zbog ljudi koji su vani. Ja vas pitam da li netko tko ima djecu ili bilo, ili, ili starije osobe iza moždanog udara ili, ili bilo po svom putu nije imao potrebu za logopedom. Svi su imali prije ili kasnije potrebu za logopedom, dakle od najranije životne dobi, pa do najkasnije životne dobi. U Zagrebu probajte redovitim putem doći do logopeda, probajte, apsolutno nemoguće. U Zagrebu imate nešto i privatnih logopeda, pa onda si tu možete pomoć, naravno oni koji mogu to financijski sebi priuštiti, ali kako si neko može priuštiti logopeda, ne želim zaista umanjit, neću navest niti jedan jedini ni općinu ni grad da ne ispadne da, da, da nešto umanjujem, nemoguće. Ovaj zakon želi regulirati djelatnost, želi uvesti komoru logopeda, logopedi samo kažu na tržištu vlada kaos, želimo da su terapije znanstveno utemeljene, želimo da se propiše ko se mora baviti tom djelatnošću, treba postojat sustav provjere svakog logopeda. Kolege iz Kluba Socijaldemokrata, kao što je uvodno i rečeno, su zajedno sa stručnjacima sjeli, posložili prijedlog zakona i pritom niko ne tvrdi da je to najsavršeniji mogući prijedlog zakona u kojem niko ne smije ni zarez promijeniti jer takav zakon vidjeli smo da ne postoji. Postoji samo kod vladajućih mjesec dana, onda za mjesec dana dođu sami sa izmjenama i dopunama jel vide da su nešto zaribali i nešto krivo napravili, prema tome toga ne postoji, ali da se ovo treba regulirat treba, da ih nedostaje nedostaje, da neko treba voditi računa o kvotama treba vodit računa o kvotama. Dakle, ja sam samo pogledala, u školskoj godini 2022./'23. tisuća učenika je 28 tisuća učenika je s teškoćama u razvoju. Ja vas sve zajedno pitam, korona, na odlazak rad od doma, 2.g. su djeca sjedila doma, što će rezultat svega toga bit? Čekat ćemo jedno cjelovito i sveobuhvatno rješenje jer naravno takvo rješenje će biti tu samo trebamo malo pričekati. Ja ću se ovdje dotaknuti još dvije stvari. Jedna stvar je ono što zaista kad, kad bi me neko pitao, nekakvi najgori trenuci koji su vam u ovom, u ovoj sabornici, doživite svašta, tamo vas neko napada, pa vas vrijeđa, pa doživite svašta. Jedan od najgorih trenutaka u ovoj sabornici je bilo ono nesretno glasanje u onaj petak kad je bilo riječi o roditeljima njegovateljima i kad su vladajući stisnuli one svoje crvene, crvene da ne kažem dugmiće, gumbe. Ta djeca jednako tako i ti mladi ljudi jednako tako trebaju logopeda, ti mladi ljudi trebaju još nešto, trebaju edukacijskog rehabilitatora. Temu edukacijskog rehabilitatora smo ponovo zaboravili. Ja sam očekivala da će se u ime vladajućih državna tajnica, dakle obično ide iza predlagatelja državna tajnica odnosno onaj, nikad ne dođe ministar nego dođe obično državni tajnik i nekad malo duže, nekad malo kraće objasni zašto je to, zašto to vladajući nisu prihvatili. Sad je u posljednje vrijeme zavladala jedna nova moda da se vladajući odnosno da su tu, čak i nisu cijelo vrijeme rasprave tu, ali da se ne obraćaju i onda sam htjela pitati, a sad je prilika da pitam. Edukacijski rehabilitatori obilaze ministarstva, obilaze HZZO i kao da se obraćaju ovim zidovima u sabornici, otprilike ja mislim da bi više pažnje ovi zidovi u sabornici vodili vodili računa. Ministarstvo kaže da to treba riješiti HZZO, a HZZO, šifru djelatnosti, šifra djelatnosti je u pitanju, dakle to je, tako mi je išao tok misli, pa moram doć, HZZO nije im dao šifru djelatnosti i kad se oni, dakle kad vi trebate edukacijskog rehabilitatora onda u šifri djelatnosti ide i logoped ili ide nešto drugo, a ne ide njihova šifra i HZZO im sve više prijeti da neće pokrivat njihove usluge jer oni daju usluge edukacijskog rehabilitatora, a šifra ne postoji, dakle treba napraviti šifru. I, a stvar da bude još gora i apsurdnija, ministar zdravstva Vili Beroš je na Edukacijsko rehabilitatorskom fakultetu zaradio svoju docenturu i predaje tamo, a oni su se njemu obratili, ako neko treba znat u čemu je problem je on i oni idu od vrata do vrata i nemaju to riješeno i pitanje je trenutka kad će neko u HZZO-u reć sorry ne možemo platit uslugu jer te šifre nema, dakle šifre djelatnosti. Što vam zapravo kroz ovaj primjer hoću reći? Imamo najranjivije skupine, imamo najranjivije skupine od najranije životne dobi pa bez obzira do kud hoćemo ići. I umjesto da zaista da ne govorim o tome kako imamo empatiju, kako vodimo računa, ajde da zaista pokažemo i neki iskorak i neki korak naprijed. Ovaj Zakon o logopedskoj djelatnosti neće riješiti probleme, on neće riješiti da logopeda ima više, sve više to treba se riješiti nekako drugačije, al će napraviti nekakav red, napravit će neke okvire, dat će nekakav smjer, definirat će vezano uvjete uz komoru, definirat će nekakve druge stvari, definirat će načine na koji se sve stvari dešavaju. Dakle, ovaj zakon ne nudi čarobni štapić i ne nudi odmah rješenje, ali kaže evo ajdemo napraviti red, ajdemo napraviti prvi korak i onaj prvi korak što mi se čini da bi trebao bit, ja nažalost kao zaista nekako se uvijek osjećate loše kad idete dakle imate temu, ja čak i razumijem kad se mi svjetonazorski razilazimo, čak sam i razumila neke druge teme. Razumila sam kad je bio Zakon o konoplji pa smo se tu svjetonazorski razilazili, daj nek mi neko od vladajućih kaže, gdje se mi u ovoj sabornici svjetonazorski razilazimo oko potrebe da se ima logoped? Gdje se svjetonazorski razilazimo oko potrebe da se djelatnost dakle logopedska djelatnost regulira zakonom? Gdje se mi tu razilazimo? Razilazimo se samo u činjenici da je neko reko, e pa ljudi moji sad je bilo dosta, evo vam prijedlog zakona, ajmo o tome raspravljati ajde da to idemo krak dalje, samo se u tome razilazimo. I naravno da će ponovo onaj dan kad se steknu uvjeti i kad budu glasanje da se ovom zakonu neće dati prilika za drugo čitanje. Pa mi samo tražimo priliku za drugo čitanje i onda

S nama su sada učenice i učenici Gimnazije Antuna Gustava Matoša i učenici i učenice Ekonomske škole Braća Radić svi iz Đakova i sa nastavnim osobljem, molim vas da ih pozdravimo pljeskom. Drago nam je što ste s nama. Izvolite gospođa Raukar Gamulin u ime kluba Možemo. Pohvalno je nastojanje da se ovim prijedlogom zakona regulira područje koje je svojim djelovanjem u značajnom dijelu pokrivaju logopedi koji su u njemu definirani kao stručnjaci za rad u području rehabilitacije, patologije, komunikacije, glasa, jezika, govora i slušanja, dakle verbalne i ne verbalne komunikacije. U kontekstu rastuće učestalosti jezično govornih poremećaja kod djece s jedne strane i nedostane pokrivenosti potreba za uslugama posebno rane intervencije s druge strane, o tome se već govorilo, rehabilitacija govora i sluha uistinu jest djelatnost od općeg interesa za RH. Međutim, pri definiranju djelatnosti koji obavljaju logopedi treba izbjeći implikaciju da je logopedska struka jedina koja koja se bavi rehabilitacijom govora i slušanja jer bi to bilo suprotno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti koju uz logopediju i druge struke kao zdravstvene radnike navode i fonetičare i pravilnika o mjerilima za pružanje socijalnih usluga koji među stručnim radnicima u sustavu socijalne skrbi navodi i logopede i fonetičare. U zdravstvu i u socijalnoj skrbi rade ili rade diplomirani fonetičari koji su završili Diplomski studij teorijske i … fonetike prije uvođenja bolonjskog sustava ili Magistri edukcije fonetičari, rehabilitatori sa završenim Diplomskim studijem fonetike smjerom Rehabilitacija slušanja i govora. Dakle, prijedlog zakona po nama bi trebao biti i to snažno zagovaramo i sugeriramo, dakle trebao bi biti usklađen sa drugim zakonima i propisima i ne bi bilo dobro da bude u u neravnopravan položaj dovedeni drugi rehabilitatori govora i sluha. Naime, fonetika se proučava i podučava na Filozofskom fakultetu u Sveučilištu u Zagrebu od 1954.g. kada je akademik Petar Guberina i utemeljio Zavod za fonetiku na kojem je prvi doktorski studij iz područja fonetike započeo 1961.. Nastao na temeljima zavoda današnji Odsjek za fonetiku na Diplomskom studiju uz znanstveno usmjerenje fonetike nudi i smjerove Govorništvo i rehabilitacija slušanja i govora. Prof. Petar Guberina je doktorski studij svoj završio na Sveučilištu Sorbona i bio je desetljećima ispred svog vremena. Promovirao je holistički pristup u razvojnim intervencijama i rehabilitaciji i socijalno uključivanje osoba sa slušnim i govorno jezičnim poremećajima. Na temelju tih načela je i osnovao Centar Suvag u kojem se ona danas poštuju i primjenjuju. U razvoju inovativnih metoda jer je surađivao sa brojnim stručnjacima iz različitih područja od tehničkih znanosti sve do medicine. Jedan od njegovih najbližih suradnika je bio cijenjeni audiolog s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Mihovil Pansini. Svoje su znanje Petar Guberina i suradnici nesebično dijelili kako s profesorima i studentima Fakulteta za defektologiju osnovanog '70.-tih godina prošlog stoljeća tako i sa stručnjacima u više od 60 zemalja svijeta koji su preuzeli metodologiju u rehabilitaciji govora i sluha razvijenu u Hrvatskoj. Guberinina verbotonalna metoda koristi se diljem svijeta, a znanstvena bibliografija o njoj sadrži više od 1.000 naslova objavljenih na 11 jezika. Verbotonalni centri djeluju u više od 20 zemalja od Sibira pa sve do SAD-a. Jedna, samo jedna od mnogih vrijednosti verbotonalne metode jest u tome što se ona može integrirati u obrazovni sustav. Uz pomoć odgovarajućih rehabilitacijskih postupaka i alata u razrednoj se sredini može stvoriti optimalna komunikacijska atmosfera koja djetetu otvara vrata da iskoristi i unaprijedi svoje jače strane i potencijale umjesto da se fokusira kako nadoknaditi svoje poteškoće. No, sagledajmo posljedice prihvaćanja ovakvog prijedloga zakona. Zakonsko definiranje isključivo logopeda kao stručnog za rad u području rehabilitacije patologije, komunikacije glasa, jezika, govora i slušanja, dakle verbalne i neverbalne komunikacije i financiranje isključivo komore logopeda dovelo bi do neravnopravnog položaja fonetičara na tržištu rada i pri ugovaranju socijalnih usluga, a u najgorem slučaju i do nemogućnosti njihovog rada na rehabilitaciji slušanja i govora unatoč brojnim međunarodnim priznanjima, njihovoj metodologiji i unatoč tome što su znatna javna sredstva uložena u njihovo školovanje. takvo isključivanje fonetike dovelo bi sasvim sigurno i do poremećaja i u znanstvenom radu i razvoju znanosti fonetike i cijele metode koja se, koja se na odjelu fonetike zagrebačkog sveučilišta i proučava i poboljšava i razvija i donosi benefite za u krajnjoj liniji svoje krajnje korisnike. Obzirom također na nedostatak stručnjak koje već sada uzrokuje duge liste čekanja o čemu se sve ovdje govorilo i nemogućnost pravovremene rane intervencije u mnogim dijelovima Hrvatske, takav scenarij isključivanja fonetičara imao bi teške posljedice i za djecu i za sve ostale kojima su potrebne njihove usluge. Dakle, držimo da je potrebno na jednak način zakonski regulirati djelatnosti i logopedije i fonetike te financijskih iz proračuna podržati i na svaki drugi način podržati osnivanje komora i fonetičara i logopeda. Pozdravljamo ovaj prijedlog zakona i nadamo se da će u drugom čitanju se u ovom smislu u komunikaciji sa udrugama fonetičara, sa odsjekom odsjekom za fonetiku Filozofskog fakulteta i svim drugim instancama koje se bave fonetikom i ovom metodom profesora Guberine da će se ovaj hvale vrijedan prijedlog zakona još proširiti i poboljšati u smislu da u krajnjoj liniji bude na dobrobit sve naše djece na području cijele Hrvatske. Zahvaljujem. Hvala vam lijepa gospođa Raukar Gamulin. Sjetimo se, ne znam da li je bio logoped ili, ili fonetičar mislim da je bio samo terapeut i praktičar koji je pomogao kralju George VI za vrijeme rata i da diže moral nacije dok je Engleska bila bombardirana. To nisu male stvari. Znate, mislim kad mi govorimo o tome neki put govorimo birokratski, a ima i životnih stvari koje su jako, jako bitne. Ova je bila bitna jer je pomogla moral malih ljudi, moralu malih ljudi. Gospođa Ružica Vukovac, Klub zastupnika Za pametnu Hrvatsku, izvolite, Za pravednu Hrvatsku. Za pravednu Hrvatsku, ali bila je jedna stranka za, bila je jedna stranka takve vrste za pametnu, ne znam gdje je završila. Dobro, izvolite. **Vukovac, Ružica (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani predsjedavajući, poštovani predstavnici ministarstva … …/Upadica kolegice i kolege, dakle čuli smo danas je potražnja za logopedima rapidno narasla. Stručnjaci su nas godinama upozoravali na probleme koje Hrvatska ima na tom području od nedovoljnog broja studijskih programa logopedije na našim sveučilištima, zatim porasta kompleksnih komunikacijskih jezičnih i govornih i glasovnih poremećaja, poremećaja slušanja, gutanja i hranjenja u djece i mladih pa do ogromnih lista čekanja u javnim ustanovama koje se već prelijevaju i na privatne logopedske kabinete. Aktualni podaci pokazuju slijedeće. Hrvatska trenutno ima između 1.200 i 1.300 logopeda, na jednog logopeda u nas dolazi 7.000 stanovnika. Dakle, omjer kada govorimo o dostupnosti logopeda na uputnicu dok bi maksimum trebao biti 5.000 stanovnika. Recimo u razvijenim zemljama to je između 3.000 i 4.000 stanovnika na jednog logopeda. Broj komunikacijskih poremećaja uključujući i poremećaje iz spektra autizma u zadnjih 20-ak godina se utrostručio. Kako u nas tako i u čitavom svijetu danas na 50-ero živorođene djece dolazi jedno dijete s poremećajem iz spektra autizma. Povećao se i broj jezičnih poremećaja u osnovnoškolskoj dobi svako 14 dijete u razredu ima neki jezični poremećaj. Više od 40% djece predškolske dobi ima problem s poremećajem izgovora koji prerasta u tzv. fonološki poremećaj koji vodi ka teškoćama u čitanju i pisanju. Sve učestaliji su i moždani udari u mlađoj odrasloj dobi koji dovode do komunikacijskih, govornih i jezičnih poremećaja ili poteškoća u gutanju i hranjenju. I mucanje je u porastu, ali ono ne obuhvaća tako veliki broj djece, dakle između 1 i 2% iako godinama jedan od najatraktivnijih i najtraženijih dakle Studij logopedije u Hrvatskoj zasad se provodi samo na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu koji svake godine upisuje maksimalno 50 studenata u prvu godinu studija, te od nedavno i na Sveučilištu u Rijeci gdje je kvota 30 brucoša. je kvota 30 brucoša. Iz HZZO dostavljaju podatke prema kojima na području cijele Hrvatske, ukupno imamo 43 ugovorne zdravstvene ustanove, dakle uključujući i KBC-ove, opće i specijalizirane bolnice, poliklinike i domove zdravlja u kojima se provode logopedski postupci od kojih je čak polovica dakle 22 u samom Zagrebu. Kada postavite pitanje koliko su duge liste čekanja za prvi pregled kod logopeda u tim ustanovama iz tablica koje prilažu s napomenom kako raspolažu samo s podacima za 20-tak ustanova koje su tu informaciju njima i dostavile, dostavile, dakle 125,4 dana ili više od 4 mjeseca, to je prosječan broj dana čekanja na prvi pregled kod logopeda u tim ugovornim ustanovama. ako sada pokušate prijaviti dijete na prvi pregled logopeda preko uputnice, u velikom broju tih ustanova na red ćete doći tek tamo na jesen. Iz podataka koji se odnose na Regionalni ured Split, a koji obuhvaća 6 ustanova u kojima su dostupne logopedske usluge, dakle to je Opća bolnica Dubrovnik, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos Vela Luka, KBC Split, Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju Split, Opća bolnica Šibensko-kninske županije, te Opća bolnica Zadar, barem prema onim javno dostupnim podacima najdulje ćete čekati na prvi pregled u Općoj bolnici Zadar, čak 259,9 dana ili više 8 i pol mjeseci. Ali čak i ako obavite taj prvi pregled slijedi mukotrpno čekanje do početka terapije, a to se onda može protegnuti i na godinu dana, katkad čak i dvije, zato se onda mnogi roditelji okreću privatnim kabinetima koji ih je prema podacima kojima raspolažu u Hrvatskom logopedskom društvu na području cijele Hrvatske između 100 i 150, no za brojne roditelje financijski aspekt te priče je prilično demotivirajući. Prema cjenicima do kojih se može doći pregledavajući web stranice samo za početak dakle taj dijagnostički postupak odnosno sama logopedska procjena ovisno o broju uključenih uključenih stručnjaka i trajanju procijene roditelji će za nju morati izdvojiti između 350 do 1200 kuna. Jedna logopedska terapija također ovisno o duljini i trajanju, dakle 30 ili 45 minuta ili sat vremena, može koštati od 170 do 300 kuna. Nekada je potrebno platiti čak i rezervaciju termina, dakle od 100 do 200 kuna, a neću spominjati i posebne metode rada, dakle višednevne programe terapija koje u nekim kabinetima mogu dosegnuti čak i do 10 tisuća kuna. dakle jedinstvene univerzalne cijene tih usluga kod privatnika jer se ona formira ovisno o više faktora, ali u svakom slučaju za roditelje plićeg džepa može predstavljati otegotnu i nepremostivu prepreku u traženju pomoći za njihovo dijete. Dodajem kako su liste čekanja u privatnim kabinetima sve duže i tu se na prvi pregled može čekati nekoliko mjeseci. No i sa svim ovim podacima tek smo zapravo zagrebli u rastuću složenu problematiku nedostatka logopeda u Hrvatskoj i posljedica koje ona sa sobom nosi, apsurdima zapravo na ovom području nema kraja. Ministarstvo zdravstva i Vlada RH sustavno godinama odbijaju donijeti Zakon o logopedskoj djelatnosti, te osnivanje Hrvatske logopedske komore čime se stvara ogroman nered na tržištu zbog nepostojanja strukovne komore i zakona koji bi regulirao tu djelatnost, a po tome je zapravo hrvatsko društvo i tek 2 do 3 europske zemlje, logopedi, ali i društvo u cjelini suočeni smo s brojnim problemima od toga da se otvaraju privatni kabineti koje onda nema tko kontrolirat do toga da mladi ljudi bez iskustva praktički odmah nakon fakulteta putem program samozapošljavanja koji im omogućuje HZZ otvaraju privatnu praksu. Zbog nedostatka školovanih logopeda, osobito u vrtićima i u školama na mjestima stručnih suradnika zapošljavaju se onda druge struke, čuli smo fonetičari. I ne samo to, zbog problema dugih lista čekanja i nedostatka logopeda dolaze onda nekompetentni i loše educirani ljudi iz drugih zemalja u našu zemlju ili hrvatski državljani iz drugih zemalja i zapošljavaju se ovdje s tek završenim tzv. šnel Sve to dovodi do toga da osobe u potrebi dobivaju kvazi usluge od kojih nažalost koristi nema puno. Dok bismo s trenutnim brojem studenata koje obrazujemo za logopede za, obrazujemo za logopede za koju godinu još i mogli pokriti potrebe, problem ostaje geografska neujednačenost u dostupnosti logopedskih usluga, pa tako Slavonija, Dubrovačko-neretvanska županija, otoci, zagora, Istra, Lika, Gorski kotar i brojni drugi krajevi dakle zapravo svi oni koji ne dolaze iz velikih sredina imaju ozbiljan problem jer logopeda jednostavno nema. Također problem je što najveći broj studenata, kao što smo čuli kad završe studij ostaju u Zagrebu što onda njima zapravo i je dobro jel nađu svoje mjesto pod suncem, ali ostatak Hrvatske zbog toga trpi. Dodajem i kako postoji potreba da se studij logopedije dislocira i u druge sveučilišne centre, ali problem ostaje dakle osiguravanje educiranog nastavničkog kadra, kao i prostora jer studij je vrlo zahtjevan u tom pogledu, gotovo kao Biomedicinski studij, dakle medicina, stomatologija, veterina i potrebno je osigurati onda i vježbaonice, stručnu praksu i niz drugih preduvjeta. A što se uopće događa posljednjih godina da potrebe za logopedima toliko rastu? Podaci govore kako danas svugdje u svijetu zbog povećanih zahtjeva društva prema djetetu raste i broj komunikacijskih poremećaja, govornih i jezičnih poremećaja, poremećaja iz autističnog spektra, kao i poremećaja hranjenja i gutanja, pred djece se stavljaju puno veći zahtjevi nego ranije primjerice očekivanja su da se dijete mora dobro izražavati, čitati i pisati u 1. razredu osnovne škole dok je prije 50-ak, 60-ak godina za 1. razred bilo dovoljno znati pisati slova i vući crte s lijeva na desno ili obrnuto. Sve ide ubrzano naprijed, tu je i utjecaj digitalne tehnologije, osim toga razvoj medicinske tehnologije omogućio je da se održe mnoge rizične trudnoće, smanjen je mortalitet što je zapravo izvrsno i pohvalno, ali istovremeno je povećan broj neurorizika koji prate takve trudnoće. Možda danas i ranije prepoznajemo poremećaje, ali svakako je porasla svijest roditelja o tome da trebaju potražiti pomoć za svoje dijete. Zahvaljujem. Hvala vama. Gospođa Romana Nikolić u ime predlagatelja pet minuta. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Ja bi se u današnjoj raspravi o Prijedlogu zakona o logopedskoj djelatnosti fokus ću usmjeriti na nužnost osiguravanja rane logopedske intervencije te dostupnost i financijsku priuštivost takve vrste usluga svakome djetetu kojem je to potrebno i njegovim roditeljima, bez obzira pruža li ona direktno se u dječjem vrtiću ili izvan njega. Sve studije su pokazale da je najisplativije ulaganje u prevenciju i ranu logopedsku intervenciju jer svako odgađanje ili nedjelovanje dovodi do većih problema kako za to dijete tako i za njegovu obitelj, njegovu užu i širu okolinu što onda uvijek ima negativne financijske reperkusije na cijelu društvenu zajednicu. Nama je potreban sustav rane logopedske intervencije. Zašto postoji potreba za logopedom još od najranije dobi u ustanovama vrtića? Logoped se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem, praćenjem i terapijom teškoća u području komunikacije i jezičnog govornog razvoja, usmjeren je na neporedan edukacijsko rehabilitacijski rad sa djecom u vidu prevencije praćenja jezičnog govornog razvoja djece sa faktorima rizika, provođenja trijažnog postupka s ciljem početnog utvrđivanja teškoća, organizacije, realizacije, vježbi za djecu te suradnju sa odgajateljima, roditeljima, stručnim timom. Također stručni suradnik logoped surađuje sa stručnjacima raznih profila edukacijsko-rehabilitacijske znanosti zdravstvenim ustanovama i društvima. Sve godine sve je veći broj djece sa jezično govornim poremećajima, većina se može dijagnosticirati u najranijoj dobi, a rana intervencija ključan je faktor sprječavanja teškoća u kasnijoj dobi. Pravo svakog djeteta je da bude uključeno u redovite redovite odgojno-obrazovne programe u kojima će zajedno sa vršnjacima napredovati i razvijati se na način primjeren njegovim mogućnostima, potrebama i interesima. U svaki vrtić potrebno je uključiti i djecu s teškoćama u razvoju. Pedagoška praksa pokazuje da je sve veći broj djece s nekim oblikom teškoće u razvoju kojima je potrebna stručna podrška. Protokolarni stručni pedijatrijski tim kod djece s teškoćama u razvoju posebno iz autističnog spektra i u socijalnoj komunikaciji redovito u svojim preporukama naglašavaju uključivanje vrtićke stručne podrške prvenstveno edukacijskog rehabilitatora i logopeda koji bi zajedno sa odgajateljima timski radili na inkluziji djeteta odnosno na njegovom kognitivnom, socijalnom i emocionalnome razvoju. Na taj način bi se odgajatelji educirali za rad u inkluziji kroz vrtićke programe inkluzivni programi su potrebni i važni dijelovi predškolskog sustava. Nažalost u praksi ih je premalo jer je broj djece sa odstupanjem u razvoju iz godine u godinu sve veći. Problem međutim nastaje i zbog nedostatnog broja logopeda u predškolskom sustavu, posebice u jaslicama koji najčešće gase požare i bave se gorućim problemima kod djece starije predškolske dobi tj. one populacije djece koja su sljedeće školske godine školski obveznici dok prevencija navedenih teškoća i rana intervencija u vrtićima koje bi trebale biti primarne potpuno, potpuno izostaje. U nedostatku potrebne i adekvatne stručne intervencije logopeda često se događa da nestručne osobe pokušavaju provoditi logopedsku terapiju što nikada ne završi dobro za krajnjega korisnika. to predstavlja osim etičkog problema u smislu obmanjivanja djece i roditelja pružanjem neadekvatne usluge i veliki profesionalni problem koji narušava dignitet logopedske struke i dovodi do neželjenih posljedica za dijete sa odstupanjima u komunikaciji, jeziku ili govoru. Odgovornost za ovu vrstu problema osim samog pružatelja nestručne usluge uvijek snosi i ravnatelj sam dječjeg vrtića koji takvu praksu podržava, ali i resorna ministarstva. I put prema rješavanju problema vidimo u promjeni dosadašnje strategije zapošljavanja logopeda u dječjim vrtićima u smislu promjene normativa za zapošljavanje logopeda, u potrebi ravnomjernog zapošljavanja logopeda u vrtićima na području Hrvatske, ali i u razvoju svijesti lokalne zajednice kao osnivača vrtića da je nužno u nedostatku logopeda u vrtiću koristiti sve raspoložive stručne logopedske resurse lokalne zajednice. Hvala. sigurno je pomogla razvijanju svijesti društva, roditelja i nadamo se jel i vlasti i stručnjaka koji rade s djecom koliko su važne ove prve godine života prepoznale eventualne poteškoće i da bi se zapravo omogućio pravila rast i razvoj djeteta. Međutim, činjenica je da kod nas stručnjaka nedostaje sami ste rekli bilo je i u raspravi do sada. Ovdje ste u prijedlogu zakona naveli da nekih 70% logopeda radi u sustavu zdravstva i sustavu obrazovanja odnosno sustavu zdravstva i socijalne skrbi, ostalih 30% logopeda je u drugim ustanovama, između ostaloga tu su naravno i vrtići, ali i neprofitne organizacije. Imate li možda saznanja koliko je zapravo tih neprofitnih organizacija u RH i koliko je tu uopće stručnjaka? Naime, mnogi roditelji su zapravo sretni ako imaju na svom području neprofitne organizacije

ne jednoj županiji Osječko-baranjskoj nego u cijeloj skoro slavonskoj regiji i to je veliki nedostatak i velika problematika. Zahvaljujem. Podržavam ovu inicijativu i ovaj zakon on je u svakom slučaju prvi korak, ali doista tek prvi korak. Problem je taj što

kažem zanemarivao više od desetljeća. Pa bih vas htjela pitati, pored ovog zakona što mislite da su druga tri ključna koraka, dakle od sustava edukacije do sustava kontrole koje je potrebno uspostaviti da (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem kolegice Orešković. Trenutno postoji studiji samo u Rijeci i u Zagrebu. Neke su najave sada i za Split i za Osijek, ali to ćemo još vidjeti, ali nije dovoljno samo otvarati studije jer nemamo dovoljno logopeda, ako istovremeno nemamo, nemamo potrebu infrastrukturu vježbaonice, stručno znanstveno te nastavne kadrove jer onda inače bacamo novac u vjetar, a s time nećemo ništa postići.

pravo na produljeno vrijeme za polaganje ispita, pa onda prilagođen ispitni materijal, pomoć asistenta i slično, ali da bi to pravo djeca stvarno i ostvarila odnosno dobila pravo na njega oni moraju imati nalaz logopeda. Pa nije li onda ovo dodatni razlog zašto bi vladajući trebali prihvatiti ovaj gotov već izrađen prijedlog ili barem u relativno brzom roku, kratkom roku odnosno što prije donijeti svoj prijedlog. Zahvaljujem. Zahvaljujem kolegice. Kada sam ovaj naš prijedlog branila na Odboru za zakonodavstvo rečeno mi je da je 7.2. osnovana posebna, poseban tim koji radi na izradi novoga zakona koji će biti navodno do kraja godine prezentiran i nama u Hrvatskome saboru. Meni taj dio nije potpuno baš ni logičan niti jasan, ako već imaju gotov nacrt našeg prijedloga zakona na stolu koji očito možda za njih nije dovoljno savršen koliko bi savršen trebao biti pa eto ovo je prvo čitanje pa ja se nadam da će, čak sam im predložila da podnesu amandmane i da ćemo mi usuglasit ukoliko su amandmani pravovaljani i ako su dobri da ćemo ih i prihvatiti samo da se ne čeka prvo čitanje krajem godine. Da ne gubimo vrijeme. **Radin, Furio Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Nikolić vi dolazite iz Slavonije i stalno za ovom govornicom saborskom ukazujete na probleme vrtića u Slavoniji i probleme sa stručnim suradnicima odnosno nedostacima stručnih suradnika u vrtićkim ustanovama. S obzirom da se slavonska, slavonska sela a i gradovi prazne isto kao i Banija i Lika, a vlasti su puna usta demografske obnove. Da li vi zapravo kucate na vrata koja su zaključana i nije li to vama malo frustrirajuće? Stalno jedno isto, a nikakvog odaziva. Hvala lijepa. Pa očito tako da ja opet puno pričam o tome, ali ništa se konkretno nažalost ne rješava, do vladajućih ne dolazi, ne dolaze im migovi da bi trebalo nešto rješavat, ali istina je da su naša slavonska sela sve, sve više i prazna i napuštena i devastirana, ali i ono malo sugrađana koji ostanu smatram da bi ih se trebali o njima i pobrinuti i da ima i djece i dalje u tim ruralnim sredinama, a koji, ako je nama teško u Osijeku pronaći logopeda možete mislit koliko su oni zakinuti tada ta djeca sa sela, sa logopedima i stručnom pomoći i na tome treba poraditi. Hvala, nemate više replika. I sada je gospodin Mladen Karić, koji će zastupati stavove Kluba zastupnika HDZ-a o ovom prijedlogu zakona. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, predstavnici Ministarstva zdravstva, pa evo pred nama je Prijedlog Zakona o logopedskoj djelatnosti koji bi ja moram priznati, pozitivan prijedlog, prijedlog koji sigurno jedna dobra inicijativa koja će doprinijeti jednom bržem rješavanju i stvaranju odnosno donošenju zakona koji bi trebao stvarno na jedan sveobuhvatan, kvalitetan način sa svim onima koji su sudionici, koji su zainteresirani za ovaj problem da budu i zadovoljni i da bude riješen na što kvalitetniji način. Kao što je već i rečeno svaki zakon naravno ima svojih nedostatka i uvijek nekakvih mana manjih ili većih, ali zato je bitno da se o njemu raspravlja, da se što više ljudi uključi, da se što više institucija i onih zainteresiranih koji su upravo vezani oko tog problema uključe i da tako donesemo najbolji prijedlog zakona. Slušajući kolegice, najvećim dijelom jer manje je bilo kolega, dobije se dojam da je ovo najvažniji problem u RH pa skoro i u svijetu, pa onda prije dva tjedna smo raspravljali o debljini pa je to bio najvažniji problem u Hrvatskoj ili najveći problem u Hrvatskoj koji treba riješiti. Prije mjesec dana smo razgovarali o roditeljima njegovateljima pa je to bio najvažniji problem u svijetu. I uvijek je nekome tko je zainteresiran, tko ima taj problem to mu je najvažniji problem u Hrvatskoj ili u svijetu ili bilo gdje ali za njega. sve jedan, jedan segment zapravo ili jedna kockica u mozaiku koji želimo stvoriti, a to je jedan zdravi život, jedno blagostanje u RH svih naših građana. I svaki taj segment je važan, ali oni koji donose odluke, koji su na vlasti oni moraju donijeti, uzeti u obzir sve druge, one koji nisu zainteresirani i koji, koji možda to gledaju s druge strane. 2011. godine kao što je već rečeno hrvatska, Vlada HDZ-a je uputila ovakav prijedlog zakona u raspravu u sabor i prošao je prvo čitanje. Nakon toga dolazi SDP-ova vlada i u 4 godine ga više ne stavlja, znači, hoću samo reći da, netko je ovdje napadao ovu Vladu sadašnju, međutim, očito i druge vlade su slične, neće baš lako podržati onaj zakon koji dolazi od neke oporbene stranke, ali ne zbog toga što on dolazi od oporbene stranke nego zbog toga što svaki zakon stvarno treba dobro raspraviti, treba ga dobro proučiti, treba dobro prihvatiti, poslušati sve prijedloge, sve ideje i izabrati odnosno naći ono što je najbolje, što je najkvalitetnije jer uvijek je lako predložiti zakon, čovjek kad predlaže zakon gleda nekako iz svojeg kuta, svoje inicijative i on tu vidi kako rješava problem. Međutim, ne vidi šta će tim rješenjem donijeti nekakvom drugom segmentu, bilo građana, bilo ustanova i institucija i zato je važno ovo dobro raspraviti, ali je kao inicijativa odlično. Što su to logopedi? Evo, to smo slušali dosta. Mislim da je stvarno jedna ozbiljna lijepa rasprava, kvalitetno pripremljena od svih kolegica, koje su dosad raspravljale. To su stručnjaci koji se bave prevencijom, dijagnostikom, intervencijskim tretmanom istraživanja na području govorno-jezične patologije i oštećenja sluha odnosno poremećaja komunikacije svih dobnih skupina, neovisno o uzrocima oštećenja. To je jedna relativno mlada i brzo razvijajuća znanost koja se neprestano mijenja, a poseban naglasak je u suvremenoj logopediji, stavlja se na prevenciju i na ranu intervenciju, znači kao što je već rečeno. Obzirom na golemi porast broja djece s teškoćama u razvoju posljednjih 10-ak godina, mene više brine, a vidim da je to i u tu isto naglašeno, ovaj nedostatak logopeda u Hrvatskoj, drugo vrijeme čekanja terapiju, kao i nažalost obično ta terapija traje dugotrajno, to nije znači kratko, terapija, odjedanput kao, ne znam, lijek antibiotikom nego obično zahtijeva duži, duži tretman. I zato je važno pokušati naći rješenje za ovaj problem gdje nije sam, samo, čini mi se, najvažniji problem da hoće to bit, da li će to biti organizirano u komori ili kao komora iako će i to dati jedan pozitivan segment i riješiti neke probleme, međutim, ono što meni puno važnije, mislim da bi trebalo upisivati veći broj studenata logopedije, a evo, sad kako isto je rečeno, već samo u Zagrebu i Rijeci mogu i tu, na tome moramo raditi da bi taj broj bio što kvalitetniji, što veći i da bi zapravo riješili ove probleme, kao što je već, evo više puta naglašeno, u Hrvatskoj možemo, .../nerazumljivo/... nema ovih čekanja od, ne znam, 100, 200 dana ili više ili da nemate, imate jednog logopeda na cijelom području županije. Naravno, Ministarstvo zdravstva u suradnji s Hrvatskom logopedskim društvom započelo je aktivnosti na unaprjeđenju ove logopedske, a u cilju donošenja najboljeg normativnog rješenja za uređenje ove djelatnosti u RH i zato je, evo Vlada je i zadužila Ministarstvo zdravstva tako da su osnovali savjetodavnu radnu skupinu za uređenje logopedske djelatnosti koje su već održale nekoliko sastanaka i vjerujem da će kroz te rasprave, ali na poticaj i ovog Prijedloga zakona doći do jednog brzog rješenja za logopedsku djelatnost u RH na jedan cjelovit način gdje bi se podigla kvaliteta zdravstvene službe, odnosno zaštite onih osiguranika odnosno osoba koje imaju potrebu za logopedima, ali naravno, ne samo i logopedima nego, mislim da je dobro da u Saboru, već evo, duže vrijeme, često zdravstvene teme dolaze na raspravu kao možda nikad u prijašnjim sazivima i to je zapravo znak da vodimo brigu o zdravlju naših građana, da želimo unaprijediti zdravstveni sustav na svim područjima, možda nas je oko toga potakla i ova pandemija koronavirusom pa smo imali vremena ovih 2, 3 godine više razmišljati o svom zdravlju, ali evo, ovo je jedan važan, važan segment, posebno se odnosi najčešće na mlade skupine, znači na djecu, od rođenja pa do školske dobi i zato je važno da imamo što zdravije. Naravno, kako će Vlada, odnosno Ministarstvo zdravstva sa drugom logopedskim pripremiti ovaj prijedlog zakona, mi ovaj Prijedlog nećemo prihvatiti, ali naravno, vrlo brzo vjerujem da ćemo donijeti zakon. Hvala. I vama. Gđa Katica Glamuzina ispred Kluba zastupnika Socijaldemokrata. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a, poštovane kolegice i kolege. I sami znate da se velika većina zakonskih prijedloga koji dođu na dnevni red plenarne sjednice HS-a izglasa većinom glasova koja broji puno više od ove slabašne HDZ-ove većine. Toga građani uglavnom nisu svjesni jer konsensualno djelovanje zastupnika u HS-u nije medijima zanimljivo. Prenese se uglavnom one rasprave u kojima smo podijeljeni, a dijelimo se ideološki. Crta razdjelnica je ona ideološka, svjetonazorska, uglavnom ona između nas na ljevici i vas na desnici i iako možda nije u redu da hrvatski građani ne znaju kako se velika većina zastupnika u ovom domu vrlo često složi oko onoga što se smatra najboljim interesom za hrvatske građane, razumljivo je da najviše pažnje plijene svjetonazorske razlike jer nisu nebitne jer predstavljaju srž vrijednosti na kojima počivaju ciljevi i djelovanje parlamentarnih stranaka. Međutim, tu očito ima iznimaka, kao što je kolega Karlić upravo izgovorio. Ovo nije najvažniji problem niti je bio onaj prethodni problem o kojem je oporba htjela razgovarati niti onaj prije njega, pa možda ne bi bilo loše da nama kolega Karlić da jednostavno jednu finu rang listu problema poredanih onako kako vi smatrate da su bitni tako da mi znamo o čemu kada možemo pisati zakonske prijedloge. Dakle iako su oporbene zastupnice i zastupnici spremni podržati zakonske prijedloge ove Vlade, dok god oni idu u cilju poboljšanja standarda života hrvatskih građana i dok god se netko sa ideološki s našim uvjerenjima, zastupnici vladajuće koalicije to očito nisu spremni napraviti. Niti jedan jedini put, a ne svaki put, kao što je kolega Šimičević rekao. Kad smo stavljali ovaj Zakon u proceduru najavili smo ga na press konferenciji gdje smo izjavili da ukoliko Vlada ovo odbije prihvatiti, da će nam to biti jako teško shvatiti iz kojeg razloga to odbijaju, međutim, to je bilo jako naivno, očito je vrlo jasno i vrlo lako shvatiti zašto. Pitam vas vrlo direktno što točno smeta u ovom zakonu, što smeta HDZ-ove zastupnike u prijedlogu zakona koji nema nikakvih spornih ideoloških oznaka? Što smeta HDZ-ove zastupnike u prijedlogu zakona kojem je cilj, prvenstveni cilj pomoći djeci ove zemlje koja imaju govorne poteškoće, pomoći im reguliranjem djelatnosti čiji stručnjaci im jedini mogu pomoći? Što je sporno? Kolega Šimičević je ovako mrtav hladan bez ikakvih problema objasnio pa nećemo prihvaćati prijedloge oporbe. Dok to je dosad bilo nekakvo ajmo reći neizgovoreno pravilo on je bez ikakvih problema izgovorio ono što se svi ostali ustručavaju izgovoriti, a što je očito, očito istina. Samo i jedino je problem to što je ovaj prijedlog došao od oporbe. Sram vas može biti. Predstavnici Vlade neće niti izaći za govornicu pa obrazložiti zašto to neće prihvatiti. Kako vas još ne peče sjećanje na raspravu o roditeljima njegovateljima, nije bilo tako davno. Nije bilo tako davno, ovdje su kolegice i kolege iz HDZ-a satima raspravljali zašto to ne treba prihvatiti da bi ih već slijedeći dan vlastiti premijer javno ponizio kad je sam prihvatio maltene istu stvar. Niste ništa naučili iz tog primjera. Ništa. Sad opet idete u kontru zakonskom prijedlogu kojem je jedini cilj pomoći djeci ove zemlje. Pa kako živite sa sobom, kako, šta je sporno? Imam prijatelja Hrvata koji živi u Luxembourgu sa svojom familijom. Dobio je nedavno ponudu za posao u Hrvatskoj, razmišljali su o preseljenju i pitam ga evo baš možda prije mjesec dana šta su odlučili. Kaže ništa, ništa od preseljenja, sve je ostalo išlo ok, kad smo provjeravali uvjete, uvjete za našu djecu, imamo dijete s poteškoćom, s govornom poteškoćom, to dijete svaki dan u Luxembourgu svaki dan u svom vrtiću ima 1 na 1 vrijeme sa logopedom i ne samo on, svako dijete u tom vrtiću. Kad se poveća potreba zaposli se još logopeda. Njemu je prognoza da će dok krenuti u školu poteškoća biti svladana. Da su se preselili u Hrvatsku dok krene u školu ne bi ni došao na rad za terapiju, pa naravno da neće doći. Dobrobit djeteta mu je primarna, a dobrobit njegova djeteta se ne nalazi u njegovoj domovini Hrvatskoj. Pa zar to nije poražavajuće? Ni najmanje ne doživljavam relevantnim argumente s kojima je Vlada odbila prijedlog te argumente o formiranoj radnoj skupini, o bolje napisanom zakonu i sličnim bajkama. 22. prosinca je zakon ušao u proceduru. 7. veljače naredne godine je formirana radna skupina. Barem smo vas natjerali da nešto napravite. Dva mjeseca nakon što je zakon ušao u proceduru i to ste napravili samo zato da biste ste si dali izliku da ovaj prijedlog ne podržite. Znate i sami kako je prijedlog nastao. Znate i sami da je napisan u suradnji sa stručnjacima iz Hrvatskog društva logopeda, ne možete tvrditi da bi bio loš. Otvoreno smo pozivali da sve ono što smatrate da bi bilo poboljšanje zakona izložite u raspravi da u momentu kad se to treba napraviti pošaljete, napišete amandmane. Sve bismo prihvatili, sve. Evo i sad ovdje izgovaram, govorim u ime svog kluba sve bismo prihvatili, sve samo da zakon krene. Kao što je oporba prihvaćala i dizala ruke za zakon prvi kad je bio o obnovi znajući da nije dobar, ali smo digli ruke smatrajući samo nek krene, samo nek se nešto napravi za te ljude pa evo nas 3 godine poslije još uvijek ništa. Imali ste i opciju prihvatiti ovaj prijedlog kako biste jedno rješenje već imali na snazi dok ta vaša famozna skupina radi na poboljšanjima koja smatrate potrebnima i onda predložiti izmjene i dopune tog zakona. I tu ste opciju imali, ali ne vama i samo vama i nikome drugome je lakše odbiti dobar prijedlog samo zato jer je oporbeni. I onda izgubiti još tko zna koliko mjeseci ili čak godina dok ta vaša skupina ne sklepa maltene istu stvar, ali vam onda neće biti teško dignuti ručice jer je došlo sa prave strane. Ma koja je to prava strana kada se radi o dobrobiti hrvatske djece? Koja? Kako vas nije sram. Kako vas nije sram na djeci se iživljavati sa ovakvim kukavičkim potezima. Obećajemo vam ovo, prati ćemo vrlo budno djelovanje te vaše skupine, pratit ćemo koliko će im vremena trebati da izađu sa zakonskim prijedlogom, pratit ćemo točno koliko će se taj prijedlog suštinski razlikovati od ovoga i pitat ćemo vas onda da objasnite roditeljima djece s govornom poteškoćom koje su u međuvremenu prošla tu važnu granicu od 3 godine starosti zašto njihova djeca nisu dobila pomoć na vrijeme, a mogla su. u prijedlogu zakona vam piše koliko bi to koštalo Vladu države Hrvatske. 5.300 eura, toliko se traži iz proračuna, toliko Hrvatsko društvo logopeda treba pomoći iz hrvatskog proračuna. Pa više od toga ukrade prosječni HDZ-ov ministar kojem je pažnju posvetila Laura Kovesi. Sram vas može biti. Hvala lijepa, ali ako si smijem dozvoliti ja bih mislim ipak u terminologiji bio malo suzdržaniji. Znate zbog čega? Zbog toga što mijenjaju se vlade i događa se uvijek isto. Kad je lijevi centar onda desni centar kaže iste takve riječi kao što su rečene i ovdje. I onda čovjek se počne pitati možda da mi počnemo upotrijebiti jednu terminologiju koja je malo suzdržanija, možda će i drugi koji će doći na vlasti, vi na primjer, poslije jedan dan, ja ne znam, ja ništa ne kažem, ali tko će doći na vlasti će biti ovi drugi će biti suzdržaniji i možda će biti svima bolje, ali sada je počinjemo sa pojedinačnim raspravama i gospođa Andreja Marić. Izvolite. malo nagovijestila o čemu ću govoriti dakle ponovit ću ovu UNICEF-ovu kampanju, dakle moto „Prve tri su najvažnije“ pri čemu se nastojala podići svijest o važnosti prvih godina života djeteta i stvaranja okoline koja će poticati pravilan rast i razvoj djeteta. U Hrvatskoj danas tek svako 8. dijete ima pristup stručnoj podršci i ranoj intervenciji u djetinjstvu, ali svako dijete zaslužuje započeti svoj životni put pod jednakim uvjetima. Rana intervencija nije luksuz već temeljno ljudsko pravo. I ovdje ću se u pojedinačnoj raspravi osvrnuti na Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu u Međimurskoj županiji MURID. Imala sam čast ugostiti ravnateljicu i izvršnu direktoricu 30.3. ovdje u saboru, koje su se zapravo došle obratiti za pomoć, taj dan su bile i na Ministarstvu zdravstva, danas su na Ministarstvu rada i socijalne skrbi, razgovarali smo o projektu koji provodi MURID i o teškoćama u kojima su se zatekli. Nakon tog sastanka govorila sam i ovdje za saborskom govornicom, objavila na društvenim mrežama, pa su evo onda i oni u našem lokalnom listu objavili svoj tekst ovdje smo se uključili bez obzira na stranačke boje i moram ovdje pohvaliti i kolegu Srpaka iz Međimurja kao gradonačelnika Murskog Središća koji je također se uključio u pomoć MURID-u i izdvojio donaciju 10 tisuća eura i upravo zajedničkim snagama moramo pomoći MURID-u. Naime, o čemu se radi? Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu MURID i organizacija civilnog društva koja djeluje od 2011.g., kroz volontersku inicijativu i viziju izrasli su u nacionalno priznatu nevladinu organizaciju koja zapošljava tim od 20 visoko educiranih i certificiranih stručnjaka za rani probir, dijagnostiku, ranu razvoju podršku i tranzicijsku podršku, ali djeluju u iznajmljenom prostoru u Čakovcu površine 350 m2. Koji stručnjaci tu djeluju? Edukacijski rehabilitatori, logopedi, radni terapeut, psiholog i socijalni radnik. Oni su pokrenuli projekt čiji je cilj izgradnja i opremanje novog Centra za pružanje socijalne usluge u sustavu rane intervencije u djetinjstvu kako više ne bi bili podstanari, vrijednost projekta je 19,5 milijuna kuna, od čega je iz EU fondova dodijeljeno 76,7% bespovratnih sredstava, znači 14,9 milijuna kuna. Međutim, uslijed pandemije, uslijed rasta cijena energenata i svega ostaloga, ratnih okolnosti, oni su zapravo sad u jednom financijskom raskoraku od 7,7 milijuna kuna koji im nedostaju za završetak projekta. Ako se ne prikupe potrebna sredstva MURID-u prijeti nažalost likvidacija. Što će to značiti? Značit će da preko 110 djece i njihovih obitelji koja trenutno koriste njihove individualne usluge ostat će bez potrebne podrške i intervencije. Također postoji lista čekanja, dakle djeca i roditelji koji uopće još nisu došli po uslugu. Djeca s teškoćama u komunikaciji, teškoćama iz autističnog spektra koja kod njih tjedno koriste usluge intenzivne rehabilitacije u poludnevnom boravku ostat će bez svog vrtića. Sve stručne procijene dijagnostike i savjetovanja roditelja iz cijele sjeverozapadne Hrvatske, pa i šire će se obustaviti. Podrška predškolskim i školskim ustanovama i pomagačima u tim sustavima likvidacijom MURID-a se obustavlja. Tete i stričeki pričalice koji dnevno volontiraju u Županijskoj bolnici Čakovec i koji su dobili nagradu „Ponos Hrvatske“ prestat će dnevno smanjivati traumatizaciju hospitaliziranoj djeci. Više od 15 deficitarnih usko specijaliziranih stručnjaka koji MURID zapošljava ostat će bez radnog mjesta. Dakle dva su scenarija, ili će se dogoditi likvidacija ili će se i svi pojedinci, udruge, političke opcije i naša naravno županija koja je pomagala, ali koja će nadam se, se još više se uključiti, ministarstva, Vlada RH itd., dakle svima se MURID obratio, nadam se da će tim donacijama zapravo pomoći da se ovaj projekt ostvari. MURID kao što sam rekla djeluje od 2011.g., dobili su brojna priznanja i na razini RH i na razini EU za svoj rad, pružali su pomoć i u tijeku pandemije za preko 1200 stručnjaka iz RH i okruženja, pružaju znači i edukativni primjer, zatim su bezrezervno dijelili znanje i iskustvo svim inicijativama, vizionarima i stručnjacima, omogućili su zapravo velikom broju i studenata i volontera da zapravo kroz svoj rad pomažu djeci odnosno roditeljima kojima je potrebna pomoć. Poštovani zastupnik Vidović i potpredsjednik ovog doma. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Ima nas ovdje sad trojica. Moja replika ide dijelom na ovo što ste vi govorili, a dijelom na ovo što je govorio kolega podpredsjednik Radin. Možda bi počeo od onoga „I Have a Dream“ kako je rekao Martin Luther King, imam san da jednoga dana u ovom parlamentu doista mi zastupnici budemo oni koji će donositi odluke i da umjesto nas te odluke neće donositi bilo koji službenik, činovnik, bilo tko koga smo mi izabrali. Ovo je bilo sjajan lakmus papir, lakmus papir da jedan ni po čemu problematičan prijedlog zakona dobije prođu od vladajuće većine. To se nažalost ne događa, ja žalim i zbog zakona i da kažem, mi ćemo glasat za prijedlog zakona kojega će vjerujem Vlada ovdje podastrti i to je razlika između njih i nas. Andreja (SDP)** Da, poštovani kolega i potpredsjedniče sabora, potpuno se slažem s vama. Bilo bi nam svima lakše i društvo bi išlo naprijed i svi skupa bismo bili cjenjeniji i od naših građana da se ova paradigma koja dosada nažalost godinama vlada da se promijeni. I u ovom zakonu, a i u nizu zakona koji smo, evo i mi smo u proceduru već spomenuti Zakon o zabrani prodaje energetskih pića uputili prošle godine u 6. mjesecu i to je sve glatko odbijeno pod izlikom da se radi jel zakon resornog ministarstva, međutim mi još ugledali svjetlo dana od, taj zakon svjetlo dana nije ugledao, a evo sad će biti 2.g. kako je i nažalost i smrtni slučaj dogodio. Prema tome, niz je zakona u kojima zaista se onako stvarno ljudski pitamo u čemu vam je problem? U čemu je sporno osobna asistencija, logopedska djelatnost, energetska pića pa zar to nisu stvari koje su važne za sve nas? Pa tu zaista ne bi trebalo biti nekakvih stranačkih prijepora i razlika. Evo. **Reiner, Željko Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovana kolegice Marić. Često znamo čuti pa čak i od samih pedijatara savjet roditeljima pričekajte, nadoći će vaše dijete, zapravo to nadoći će dijete je vrlo opasna Danas praktički od rođenja, pa preko 6., 8. i 12. mjeseca djeteta znamo koje su to komunikacijske i jezična obilježja zapravo urednog razvoja i oni se tad se rano može odnosno na vrijeme uočiti ako postoje određena odstupanja. Nama je doista potreban, a sama ste govorili o tome taj sustav rane logopedske intervencije, po meni bi logopedi trebali biti dio još pedijatrijskog tima. Međutim, evo danas mene posebno žalosti, vjerujem i vas kao liječnicu da su upravo dva liječnika protiv donošenja ovakvog zakona i ne prepoznaju važnost te rane intervencije, da li to vas isto žalosti kao i mene? **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Pa ja ću vam ovako reći onak ljudski, prepoznaju oni važnost stručne strane. Kad mi razgovaramo o problemima u zdravstvu svi se oni slažu koji su problemi u zdravstvu je, je ti su u pravu, ovaj je u pravu itd., ali onda stranačka stega donese svoje e tu je problem. Znači nije ni jedan ni drugi kolega jel da ne bi znao što su prioriteti i da je prevencija važna od djelovanja odnosno od rješavanja komplikacija i posljedica nego je onda se kaže digni ruku ovako ili onako, a to je po meni još možda čak i gore, nažalost. Ali eto velim nadamo se svi skupa mi koji smo barem prvi puta u Saboru da će doći neka bolja vremena. **Reiner, Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče, poštovana kolegice. Svi mi se zalažemo da treba donijeti ovaj zakon, naravno Vlada prema planu normativnih aktivnosti će to i donijeti u ovom mandatu. Ja ne mogu, a da ne kažem da te regulirane profesije koje su usmjerene upravo na naše najranjivije skupine naših mladih odnosno djece su važni. U svom mandatu sam kao zastupnica i predložila, kao ministrica pardon predložila Zakon o socijalnoj pedagogiji, o rehabilitatorima, o socijalnim radnicima i o psihoterapeutima. Zašto to ističem? Kada je taj zakon o psihoterapijskog djelatnosti došao ovdje u Sabor 17 godina je bio u ladici htjeli mi ne htjeli da li želimo istaknuti rezultate svojih vlada ili kritizirati druge, ja ovo želim spomenuti. Mene je jedan zastupnik pito ko je bio tolko dovoljno lud ili hrabar da predlaže ovaj zakon. Radilo se na crno i dobro da ga imamo i ovaj zakon će se donijeti. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepo kolegice. Znači sve je za pohvalu što se donese i mi kao što je tu već i bilo rečeno ne odbijamo vladajuće prijedloge, sve što nam je prihvatljivo što mislimo da će da nije sporno, da će donijeti nekakav boljitak cijelom društvu i svima svim građanima mi prihvaćamo. Pa idu tu mnogi zakoni koji se jednoglasno prihvaćaju jel tako? Ali je problem ono što mi kao oporba predložimo da se to a priori odbija. Znači ja sam evo htjela pitati državnu tajnicu koju poštujem i cijenim sam ju htjela pitati koji je problem u ovome? Što ćete vi do ovoga donijeti u svom prijedlogu zakona i kad ćete ga donijeti i šta vam je sad tu sporno da jednostavno ovaj zakon ne prihvatite u prvom čitanju? Kak je i bila i kolegica rekla, ajde za drugo čitanje dajte neke svoje zaključke, amandmane bilo što da se to oplemeni jel da bude i vaš nekakav touch i da se taj zakon što prije donese. Kolko ćemo mi sad dugo čekati? Bila su dva neformalna sastanka, dva formalna, jedan neformalan radna skupina u drugom mjesecu još 2021. je Ministarstvo …/Upadica Reiner: Zahvaljujem g. potpredsjedniče. Poštovana kolegice Marić. Rekli ste da su prve tri godine najvažnije za prevenciju. Dolazite iz Međimurja gdje ima dosta romskih obitelji, pretpostavljam da mnoge romske obitelji ne šalju svoju djecu u vrtiće ili ih nema dovoljno. Što ćemo s tom djecom koja ne idu u vrtiće? Da li bi trebalo već kao što je rekla kolegica u pedijatrijskoj već dobi prepoznati te neke probleme i rješavati ih i kod romske djece, a i sve druge djece? Hvala lijepa. **Marić, Andreja (SDP)** Pa da mislim mi ne pravimo razliku između većinskog i manjinskog stanovništva, pogotovo ne u sustavu zdravstva. Itekako svi pedijatri i svi stručnjaci su odgovorni, čvrsto vjerujem u tome, pa i ja tako radim, da se svakome pruži jednaka prilika i jednaka mogućnost. Međutim, problem je u tome što stručnjaka nema dovoljno, dakle pa tako između ostaloga i većinsko stanovništvo, a i romska populacija zapravo nema prilike u dovoljnoj mjeri dobiti pomoć na vrijeme. Znači evo ja ću vam konkretno reći kod mene u bolnici, mislim da su dvije logopedice jedna baš ima ordinaciju tamo na 4. katu gdje ja prolazim i tu vam ima i djece i romske populacije s roditeljima čekaju i većinsko stanovništvo znači nije da oni ne mogu doći, ali ih je premalo i lista čekanja je velika i stručnjaka fali, znači fali i u bolnicama, fali i u drugim ustanovama. Evo imamo prilike i ovakve neprofitne organizacije, ali jednostavno nema, nema dovoljno stručnjaka, a govorimo stalno da je prevencija broj jedan, …/Upadica Reiner: Hvala./… da treba ulagati Hvala vam potpredsjedniče. Poštovana kolegice Marić. Vi ste općenito u svom zastupanju i radu jako se često osvrćete na pitanje stažiranja i stipendiranja općenito u zdravstvenom sektoru, a evo vidimo dakle da za logopedsku djelatnost postoji veliki interes da je zanimanje kao takvo dosta traženo, a opet s druge strane kvote se smanjuju, dosta su niske. Pa evo čisto zbog javnosti dakle iz svih odgovora, dakel vidjela sam da ste vi dosta zastupničkih pitanja na tu temu postavili dakle i svih odgovora koje ste dobili da li vi vidite uskoro konkretnije rješavanje ovog pitanja koje će konačno donijeti dobro cijelom zdravstvenom sektoru, a konkretno i danas kad govorimo i o logopedskoj djelatnosti. Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Dakle, ovo je pripravnički staž za koji se ja zapravo borim. To su određene zdravstvene profesije koje ga moraju obaviti. Vi tu u prijedlogu zakona u članku 10. i 11. uređujete pitanje pripravničkog staža i za logopede. Ja sam evo i kolegicu pitala jer iskreno uopće uopće ne znam kako, koji je put danas a to sam isto htjela čuti od naše državne tajnice za logopede. Znači onaj pripravnički staž je za radne terapeute koji su također bitni, jel' itd. druge profesije, fizioterapeute itd. Ali logopedi i liječnici, doktori medicine ne idu po tom principu. Ali opet tema koju ste vi zapravo dotaknuli pitanje pripravništva, pripravničkog staža. Pripravnički staž je dobar, potreban, treba ga omogućiti na vrijeme. A što se kod nas događa za ove profesije koje ga trebaju obaviti? Nema dovoljno kvota. i pol tisuće, tri koji čekaju. Sad smo evo jedva uspjeli dogovoriti ove godine 1500. Prošle godine je bilo 900 i mislim to je problem koji još uvijek nije riješeni, a država ga je svjesna ali jednostavno evo još uvijek mali koraci jesu postignuti, ali uz

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, kolegice i kolege. Mislim da su moje kolegice već u raspravi i kolege rekli manje-više sve što bih i ja mogao reći, pa bi onda ispalo da samo ponavljam. No, ja bih možda njihove argumente prisnažio ipak primjerima iz svakodnevnog života, da i vama i hrvatskoj javnosti približim kako to zaista u praksi izgleda. Povući ću paralelu samo sa našim školskim sustavom. Logopedi dijelom mogu biti naravno i raditi u školskim sustavima, no činjenica je da i dalje kronično nedostaje stručnih suradnika posebice u osnovnom obrazovanju od pedagoga psihologa, logopeda., defektologa itd. itd. Ako se svi ovdje uporno pozivamo na našu budućnost da su djeca naša budućnost, da sa djecom treba raditi vrlo im plastično pokazujemo koliko nas zapravo nije briga i koliko se sa djecom i našom budućnosti ne radi. I ako je po tome suditi onda nam budućnost nije svjetla. Međutim, ja bih se ipak osvrnuo na jedan primjer iz svakodnevnog živoga koji je objavio jedan medij u Hrvatskoj. Neću sada govoriti koji da ga ne reklamiram, ali ću sa vama podijeliti neke od detalja koje je opisala jedna mlada logopetkinja koja je objasnila čime se bave oni koji završe najtraženiji studijski smjer u Hrvatskoj. Prema omjeru upisne kvote i prvog izbora studija u prošloj godini logopedija je bila daleko najpopularniji studijski smjer u Hrvatskoj, a slični su trendovi posrijedi bili i prije. Prošli smo tjedan objavili privremene podatke Agencije za znanost i visoko obrazovanje koje pokazuje, ovo su nešto stariji podaci samo nota bene koji pokazuju da je logopedija ponovno daleko najtraženiji studij. Do prošlog tjedna se za 50 upisnih mjesta na na studij logopedije prijavilo 1397 kandidata, odnosno 28 kandidatkinja odnosno kandidata na jedno upisno mjesto od čega je njih 564 upravo ovaj studij stavilo na vrh liste prioriteta. Ovakva pomama za ovim studijem nagnala nas je da dublje predstavimo ovo zanimanje kroz živi primjer 27-godišnje logopetkinje koja je školska logopetkinja u jednoj osnovnoj školi u Zagrebu. Ona u struci radi već gotovo tri godine. Budući da je još tijekom apsolventske godine na logopediji zagrebačkog Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta počela pržiti zanat u jednom privatnom kabinetu da bi onda preko još dvije škole došla na svoje sadašnje radno mjesto. Pojasnila nam je niz stvari poput gdje se sve mogu zaposliti logopedi, kako izgleda jedan radni dan, je li imala ikakvih problema sa pronalaskom posla. Dakle, osim što je logopedija jako široka znanstvena disciplina logopedi se mogu zaposliti gotovo u svim sustavima, u zdravstvenom sustavu, domovi zdravlja, u bolnicama na raznim odjelima. Na primjer Odjel za bolesti uha, grla i kirurgiju glave i vrata, u odgojno-obrazovnim sustavima kao stručni suradnici u dječjem vrtiću ili u osnovnoj školi. Kao što sam spomenuo tu ih posebno nedostaje, u sustavu socijalne skrbi, te u privatnim subjektima, dakle od privatnih logopedskih kabineta do privatnih klinika, vrtića itd. objašnjava nam mlada logopetkinja. Pola radnog dana provede u radu sa djecom, a najčešće su teškoće disleksija i disgrafija. UZ školi od 500-tinjak učenika naša logopetkinja je jedina, pa smo je pitali stigne li se svima dovoljno posvetiti, odnosno kako izgleda njezin radni dan. I ona kaže kao i svaki sustav tako i školski ne .../Govornik se ne razumije./… prema određenom godišnjem planu i programu. Većina mog radnog vremena odnosi se na neposredan rad sa djecom koji je baziran na individualnom pristupu. U redovni logopedski tretman uključena su sva djeca koja imaju rješenje o primjerenom obliku školovanja. Ona koja su u postupku dobivanja istog, ali i djeca bez rješenja a koja imaju u nekom u području teškoća sa kojima logoped radi. Dakle, to otprilike izgleda tako da najmanje 4 sata radim sa djecom, a često je to više od 4 sata jer je broj djece sa teškoćama velik, dok ostatak radnog vremena odlazi na suradnju sa roditeljima, sa ostalim stručnim suradnicima i kolegama u školi, suradnji sa vanjskim ustanovama i more papirologije kako ona kaže. Stigne se uz sve to održati i po koje stručno predavanje unutar škole ili van nje, ali bude tu uvijek i dosta neočekivanih situacija u kojima ja kao stručnjak, pardon stručni suradnik moram biti uključena obrazlaže nam ova logopetkinja. Samo ću zaključno reći da je ovo sretna osnovna škola koja ima logopeda, jer jako ih puno, a posebno na istoku i jugu Hrvatske nema. Irena (Nezavisni)** Zahvaljujem poštovani kolega. Gotovo svako drugo dijete treba pomoć logopeda, a logopeda nema dovoljno. Godinama i Hrvatski zavod za zapošljavanje logopediju stavlja među studije čije kvote potrebno povećati, kao i pojačati, kao i pojačati stipendiranje studenata iz gotovo cijele Hrvatske koji se odluče krenuti prema zvanju logopeda. Pri tom, logopedija se može studirati samo na dva sveučilišta, s time da je na zagrebačkom dugo bila jedini studij u Hrvatskoj, a tek odnedavno pridružila se je i Rijeka. Znamo da je u Hrvatskoj jedan logoped na skoro 7000 stanovnika, u razvijenim zemljama je to duplo manje i stoga, postavlja se pitanje. Zašto je nekom visokom učilištu, privatnom ili javnom, lakše otvoriti, primjerice, neki ekonomski smjer nego logopediju? Može li taj studij uopće biti neisplativ kada godinama navala na njega ne jenjava, a potrebe u društvu su enormne danas? **Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo kolegice. Ovo je ključno pitanje i zapravo da bih obrazložio ovaj problem mislim da bi mi trebalo duže od minutu svakako, no pokušat ću. Prije svega, manjkava komunikacija između naših institucija, dakle HZZ i sveučilišta u Hrvatskoj, sveučilišta barem ona koja se financiraju javnim novcem bi trebala svoje studije i upisne kvote modelirati prema onome što im HZZ kaže, odnosno koja su zanimanja deficitarna i koje mi onda sa svojim javnim novcem, dakle sa onime što plaćaju porezni obveznici u RH trebamo financirati. Tako bi to trebalo biti u teoriji. U praksi je to potpuno drugačije, sveučilište se poziva na sveučilišnu autonomiju što apsolutno imaju, ali mislim da ipak trebaju biti obzirniji kada se radi i kada su financirani javnim novcem. Očito je da potrebe postoje, očito je da to može biti i unosno samim sveučilištima, stoga zaista ne vidim što je stalo sa otvaranjem studija u Splitu i u Osijeku. Zahvaljujem potpredsjedniče HS-a, kolega Hajduković. Ovdje smo čuli u uvodnim izlaganjima klubova i oporbenih, ali u izlaganju g. Karlića ispred Kluba HDZ-a kako su hrvatski logopedski stručnjaci međunarodno cijenjeni i na glasu kao vrlo kvalitetni. Međutim, očito ne dovoljno kvalitetni da bi prošao zakon za njih koji je u suradnji s njima pisan.

pa ih onda svijećom morate tražiti, možda su toliko cijenjeni zato što su preopterećeni poslom i oni koji, koje imamo, dakle koji imaju jako puno prakse, puno više prakse i puno više praktičkih zadataka nego njihovi kolege u razvijenim zemljama. Možda o zato i jesu toliko cijenjeni i toliko dobri. Ali činjenica jest, sad šalu na stranu, da nam kronično nedostaje takvog kadra, da mi je, ha, moram reći licemjerno zapravo slušati od vladajućih kako eto, nitko ništa nije napravio, pa to onda valjda i njih opravdava. Pa gospodo, ova Vlada i ova većina uz neke manje ili veće promjene, doduše, svi ministri su maltene protutnjali, ali glava je ostala ista jer na vlasti od 2016. g., pa da se u 7 godina ne može niti osnovati povjerenstvo, e očito ne može dok oporba ne stavi ovako nešto na dnevni red. **Reiner, Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovani kolega, eto neću ući sada u političke prepirke naše klasičnog tipa jer evo, ovo je jedna tema koja je uz cijeli moj poziv i moja radna mjesta što sam radila, zaista jako bliska pa ću se ja složiti s onim većim u kojem ste isticali da zaista nema lokopeta, da je to djelatnost koja nam je itekako potrebna, da bi trebalo zaista povećati upisne kvote, od kad sam ja studirala, znate kako je to bilo jako davno, bio je ograničen broj, vrlo vrlo mali, 20 na godinu su upisali logopeda to je čak i za ono vrijeme kada nije bilo toliko osviješteno rano, rana intervencija odnosno kada nije toliko se na vrijeme i dijagnosticirali problemi koje imaju djeca kod poteškoća kod govora, bilo je zaista premalo. Zakon treba donijeti, taj Zakon će ojačati struku, ali neće riješiti ove probleme, negdje drugdje su.

i srednjih škola nemaju stručne suradnike, barem nemaju na puno radno vrijeme, a njih posao je takav i obim se širi da bi apsolutno trebao. zapravo apsurda na tržištu rada, imate ljude koji bi mogli raditi taj posao, psihologa, defektologa, itd., ali ministarstvo ne želi zapošljavati nove ljude. To je jednostavno potreba s kojom se moramo suočiti da jednostavno današnji pedagoški standardi to zahtijevaju. Dakle drago mi je da se slažete, mogli bi učiniti samo još jedan korak više, zajedno sa vašim kolegicama i kolegama iz vladajućih poslati ovo u drugo čitanje pa ajmo do drugog čitanja u suradnji sa ministarstvom, u suradnji sa vama pročešljati zakon, popraviti ga i donijeti ga u drugom čitanju i da končano reguliramo barem ovu profesiju, ako ništa drugo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zastupnica Marić. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Evo, poštovani kolega, dosta ste toga saželi, a nastavno na ovo što ste vi govorili, ali i ovo što je kolegica Murganić rekla, niti jedan problem odnosno malo je problema koji će se samo s jednim zakonom riješiti, znači tu mora biti multisektorska suradnja, dakle i konkretno pitanje i logopedskih stručnjaka i ovih pripravnika s kojima se, recimo ja, malo više bavim, ne može to niti Ministarstvo zdravstva riješiti, tu mora biti uključeno i Ministarstvo znanosti obrazovanja, pitanje kvota upisnih, pitanje kurikuluma obrazovanja, pa je li će staž ovoliko trajati ili .../Govornik se ne razumije./... međutim, mi svi skupa znamo koji su problemi. Znamo da ide godišnje nekih 80 svega logopeda, znamo koliko potreba postoji, znamo gdje bi se sve mogli zaposliti. Međutim, nekako nas stalno, ne nama, nego je li, vlastodršcima stalno izmiče ta, ta jedna cost benefit analiza, da je jeftinije prevenirati nego kasnije liječiti komplikacije, posljedice, itd., dakle svi sve znamo,

ljudima koji su još u razvoju, dakle gdje se može radom, dosljednim radom puno toga popraviti i budućih problema riješiti. Logopedija je kompleksna, ona nije, neću reći da su drugi ne kompleksni, ali hoću reći da logopedija i logopedi rade u zdravstvenom sustavu i u obrazovnom sustavu. Ja sam se malo više fokusirao na obrazovni iz kojeg dolazim, ali to je jedno od rijetkih zanimanja koji ima tako široki spektar i traženo je zapravo u više sustava. Pedagozi nisu toliko, dakle imaju puno recimo uži spektar zapošljavanja, a upisujemo ih više koliko znam. Ne znači da nam ne trebaju, dapače trebaju nam, ali ovaj zakon je možda prvi korak u rješavanju problema. Dobro ste rekli, on je sistemski, on je širi, ali negdje moramo početi

Godinama i Hrvatsko logopedsko društvo i HZZ stavljaju logopediju među studije kojem je potrebno povećati kvote, kao i stipendiranje studenata iz gotovo cijele Hrvatske. Po vama u čemu je problem nepostojanja volje da se studij otvori u našem Osijeku, najave neke postoje, da li vi smatrate da će to biti i ostvarivo? I smatrate li možda da vladajući misle da otvaranjem studija u našem Osijeku da će on zapravo biti neisplativ, da li je možda to razlog? ono što nam kaže i sveučilište odnosno ono što sam ja imao prilike vidjeti, ne konkretno iz osječkog, govorim općenito, jest to da nisu skloni otvarati studije dok za njih nemaju pune uvjete, dakle dok nemaju sve, svu infrastrukturu koja je potrebna. Ja se s time slažem, ali ovo je problem koji postoji već duže vrijeme, znači nije od jučer, nije da smo o tome počeli pričati danas, pa da nas je eto to zateklo, to je problem koji postoji duže. Ono što znam je da određene sastavnice Sveučilišta u Osijeku poput našeg odgojno, Fakulteta odgojno-obrazovnih znanosti su jako proaktivni i jako napredni i progresivni i stalno pokušavaju nešto novo inovirati. No tu je naravno i Ministarstvo znanosti koje treba dati dopusnice i financirati nešto, tu je uprava sveučilišta, dakle problem je puno kompleksniji. na jedan stvarni životni primjer od strane jedne mlade logopetkinje, no opet s druge strane ako pogledamo bilo koji isto tako stvarni ili životni primjer jednog roditelja čije dijete ima potrebu za uslugama logopeda, također možemo vidjeti da niti oni nisu zadovoljni, dakle na samu uslugu se čeka predugo, a vidimo da je sve veći broj zapravo djece u potrebi. Jednako tako čujemo sada i vidjeli smo dakle iz stava Vlade u odgovoru na vaš prijedlog zakona da on u ovom trenutku neće biti prihvaćen nego će, evo pričekat ćemo da Vlada sastavi svoj prijedlog, vjerojatno vrlo sličan Pitam vas dakle kolko mi zapravo gubimo u tom među periodu, među prostoru i među vremenu od evo trenutka odbijanja zakona, pa čekamo novi, dakle kolko se zapravo aktivnosti propušta samim odgađanjem rješavanja problema? **Reiner, Željko Kolegice, jedno jako vrlo dobro pitanje i reći ću vam evo iz vlastitog iskustva koje sam zastupniku u oporbi od 2016.g., uvijek kada smo nešto predlagali Vlada bi odnosno vladajući bi to odbijali, znači to je po automatizmu gotovo, čim vide ko je predlagatelj odma je odbijeno, da bi nekad nakon par mjeseci, nekad nakon 6. mjeseci, nekad nakon godinu dana dobivali prijedlog koji je apsolutno identičan. I netko je rekao već za ovom govornicom, mislim da je to bila kolegica Anka Mrak-Taritaš, nitko ne želi sad biti zlatnim slovima zapisan u nešto. Ovo je zaista tema u kojoj bi se trebali izdići iznad stranačkih, svjetonazorskih i sličnih stvari, dakle ovdje nije ništa sporno. Nama cilj svima zajedno ovdje jer su nas sve birali hrvatski građani, treba biti njima pomoći, roditeljima i djeci, a bojim se da ovakvim ponašanjem vladajućih to često ne činimo, da gubimo dragocjeno vrijeme jer svaka, svaki dan izgubljen za neko dijete može značiti puno veće poteškoće s kojima će se morati nositi u kasnijem životu. **Reiner, Željko (HDZ)** Sad će govorit poštovana zastupnica Katica Glamuzina, izvolite. poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Kolegice i kolege, već smo ustvrdili da je preveniranje problema jeftinije od rješavanja problema. Ono što u ovom smislu ne preveniramo sada kod djece s govornim poteškoćama kasnije će opteretiti i financijski i kadrovski i zdravstveni i obrazovni sustav, a posljedično i neke druge kao npr. mirovinski sustav jer dijete koje nije dobilo logopedsku pomoć do svoje 3.g. starosti teže će se adekvatno integrirati u školski sustav, imat će nepotrebne probleme u nastavi, trebat će pomoć i liječnika i drugih zdravstvenih radnika, teže će završiti školu, teže će se integrirati u tržište rada, možda ni neće raditi, možda će cijeli svoj život ovisiti o raznim naknadama iz proračuna. takav ishod biti prihvatljiv kada sada, danas, imamo pred sobom rješenje kako da do takvog ishoda ne dođe? Dakle svi smo spomenuli kako su naši logopedski stručnjaci međunarodno cijenjeni, kako su kvalitetni, ovaj smo zakon pisali s njima u suradnji, kako je moguće da ti stručnjaci koje svi cijenimo očito nisu dovoljno stručni da bismo prihvatili zakon pisan u suradnji s njima, ne samo pisan u suradnji s njima nego su i prihvatili veliki financijski teret na sebe jer od ove Vlade iz proračuna traže samo 5 tisuća i 300 eura, jel, jel možete to uopće pojmit, to, to su dvije ministarske plaće, ja, ja ne mogu, ne kako se ovo moglo odbit ne razumijem, evo baš mi nije jasno, posebno kad posebno kad postoji mogućnost vladajućih da se ovaj prijedlog koji sada postoji koji je dobar prihvati, a ukoliko se smatra da je potrebno bilo kakve izmjene raditi, vrate nam se sutra za mjesec za šest sa prijedlogom izmjena i dopuna pa da bude još bolji. Djetetu od dvije i po godine šest mjeseci do te granice od treće godine znači nemjerljivo puno. Djetetu koje danas ima dvije i po godine i kojemu treba pomoć s govornom teškoćom pomoć koju bi dobilo u idućih šest mjeseci bila bi najznačajnija, najsnažnija, polučila najbolji rezultat, dala mu šansu da ravnopravno s vršnjacima nastavi svoj odgojno obrazovni proces. Pomoć koju bi dobio sada bila bi dakle od nemjerljive dobrobiti. Kad prođe tih šest mjeseci, kad dijete bude starije od tri godine dok Vlada donese svoj zakon koji će oni potpisati, a koji će suštinski biti isti, bit će prekasno za svako hrvatsko dijete koje danas ima dvije i po godine i govornu poteškoću. Čemu to? Zašto? Hvala. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovana i draga kolegice ja ću se sa velikim dijelom vaše rasprave složiti. svakako je da kao jedna ajmo reći u odnosu na sve starije profesije nova regulirana profesija treba imati svoj zakon, čak mislim iako imam svoj mišljenje o komorama da treba imati komoru baš radi zaštite i radi jačanja takove djelatnosti i Vlada je obećala i sigurno će uskoro biti donesen. Međutim, ovaj zakon neće riješiti ovaj problem koji ste vi naveli, a koji je ogroman problem i sa tim dijelom se kod vas slažem da će dijete kojem treba u ranoj intervenciji logopedske usluge jer ima dvije i pol godine, već su sada uočene teškoće riješiti se sa ovim zakonom. Dakle, mi govorimo o dvije stvari, nama treba više stručnjaka i i učiniti to da to budu na društvenoj ljestvici poželjne profesije i da budu poželjne i u onim krajevima …/Upadica Hvala vam na replici kolegice Murganić. Razumijem ja što vi hoćete reći, ali je li zaista može garantirati da baš nijedno dijete neće ostati oštećeno u ovom vremenskom raskoraku koliki koliki će biti od trenutka predlaganja ovog zakona dok Vlada ne predloži svoj? Zaista može garantirati da ne… postojat će taj raskorak stupio zakon na snagu sad ili za godinu dana, ovaj se može prihvatit sad, onaj koji vi pripremate još nije pripremljen, još nije dan u proceduru. Postojat će vremenski raskorak koji će zahvatiti neku djecu koja zbog toga neće dobiti na vrijeme pomoć kao što nisu ni ona u proteklih koliko 11, 12 godina. Ja samo kažem postoji ovaj prijedlog sad, prihvatite ga i donesite nam sutra, za mjesec dana, za godinu kadgod izmjene i dopune vašeg boljeg. Evo ja vam sad kažem ja ću vam dignut ruku za njega, ali čemu sad čekat kad ovaj tu stoji znate ko ga je pisao znate da nije loš? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Povreda poslovnika poštovana zastupnica Murganić. U čem je povrijeđen poslovnik? Oprostite 238., ali čisto radi razjašnjenja toga što mislimo vi i ja i radi možda onih zainteresiranih koji nas slušaju. Dakle, ovaj zakon je usmjeren na neće se u razmaku ovom niti povećati broj usluga niti smanjiti broj usluga, dakle to sam htjela naglasiti, ne umanjit vrijednost vaše rasprave niti umanjit vrijednost ovog zakona. Hvala.

vi ste na početku uzeli jedan utilitaristički stav i čisto ste vrlo hladno analizirali što financijski znači ne riješiti ovaj problem. Pa ako nas ne goni ono ljudsko i humano o čemu smo pričali kroz cijelu raspravu onda bi barem trebalo ovo što ste vi rekli, a to je koliko ćemo novaca uštediti pomažući našim građanima. To je prva stvar. Druga stvar, jasno je da ovaj zakon neće riješiti sve probleme i nama nije dovoljan samo ovaj zakon, nama treba sustav. Mi imamo recimo dovoljno pedagoga, ali ih ne zapošljavamo i nije rješenje da imamo dovoljno logopeda, a da ih ne zaposlimo. Trebamo znači paralelno raditi i sa sustavom našeg obrazovanja i sa sustavom zdravstva i sa sustavom visokog obrazovanja da bi taj problem riješili, ali negdje moramo počet, a ovaj zakon je valjda prvi korak. Kažu da je najduži put počinje prvim korakom, pa nek ovo bude prvi korak u rješavanju problema. Hvala kolega Hajduković. Upravo tako, neće ni ovaj kao niti nijedan drugi zakon automatski preko noći riješiti apsolutno sve probleme čijem je rješavanju namijenjen, naravno da neće. Bitno je krenuti, bitno se pokrenuti, bitno je smanjiti taj vremenski period u kojem nastaju novi problemi s kojima se ne suočavamo jer smo danas propustili napraviti nešto. Jesu li sve do sada, sve vlade pogriješile što nisu ovo napravile? Jesu, posebno kad je prijedlog postojao. Jesu. Zašto moramo mi nadodavat na to? Zašto ovo mora biti još jedna Vlada koja to neće napravit? Zašto moramo čekati, zašto je problem prihvatiti ovo sada i onda ga popraviti ako smatrate da može bit bolji? Zašto? Pa samo zato što je došao odavde, samo zato. imenom i prezimenom)** Uvažena zastupnice Glamuzina. I vi i svi ostali Socijaldemokrata sjajno su sa logopedske strane obrazložili ovaj prijedlog zakona, evo i kolegica Vukovac i svi ostali koji su sudjelovali. Htjela bi pojasniti što ova rasprava znači u političkom smislu jer to naši građani u pravilu ne razumiju. Ovo je prijedlog u prvom čitanju, u prvom čitanju, do drugog čitanja mogao bi proći i čitav ovaj saziv Sabora jel tako? Apsolutno ništa ne bi spriječilo vladajuće i kolegica Murganić to jako dobro zna, da doslovno u ponedjeljak HZD predloži svoj zakon i da njihov zakon prođe i u prvom i u drugom čitanju da preskoči ovaj vaš. Dakle ovdje se zapravo radi o čistoj instrumentalizaciji sile na štetu građana i djece, procedure. Katica (Socijaldemokrati)** Kolegice Orešković, hvala vam. Razumijem što kažete i slažem se s vama u potpunosti. Mi smo rekli u klubu da ćemo poslušati raspravu, sve što je bilo koji kolega ili kolegica rekao, predložio, kao što je recimo, kolegica Raukar-Gamulin u smislu poboljšanja ovog Zakona, da ćemo uzeti u obzir, da ćemo ga na taj način promijeniti do drugog čitanja, ako do njega dođemo, da ćemo apsolutno u tom trenutku kad bi došlo to na red svaki amandman prihvatiti, samo nek zakon ide, samo nek se onima kojima je potrebno pomogne. Nemamo apsolutno nikakav problem s tim, ali tu nema, nema volje da se krene, da se pokrene, da idemo. Ja ne znam, mislim netko će to trebati doći i objasniti roditelju djeteta s poteškoćom koji neće dobit pomoć na vrijeme, netko će to trebat objasnit studentu koji je htio upisati logopediju, a ne može ili neće, netko će to morat objasnit logopedu koji se valorizira jednako kao onaj koji je završio u .../Upadica: Hvala./... Međugorju tečaj kao i onaj tko je ovdje završio fakultet. .../Upadica: Zahvaljujem g. predsjedavajući. Uvažena kolegice, evo, ja sam uvjerena, da naše kolegice iz HDZ-a sigurno shvaćaju da je to potrebno, ja sam zaista u to uvjerena, a rekla bih još jednu stvar, govorili, kolegica Murganić je govorila o tome, o potrebi da se to zanimanje, ta zanimanja dignu na društvenoj ljestvici i postaju poželjne profesije. Evo ja sam sigurna da ovaj Zakon je taj koji će pridonijeti tome da to postanu poželjne profesije i da se što više mladih ljudi usmjerava u te nama, svi smo pri tome suglasni da su to neophodne potrebne, urgentno potrebne profesije. I zaista najčišćeg srca, ne mogu razumjeti da samo zato što dolazi sa opozicijske strane, jedna društveno, zdravstveno neophodna stvar se .../Upadica: Hvala./... Draga kolegice Raukar-Gamulin. To što vi mislite i smatrate, potpuno nebitno, pa vi ste oporbena zastupnica. **Reiner, Željko (HDZ)** E dobro. Ovako, sad, ja predlažem da se dogovorimo. Slobodni govori bi sad trebali biti u 1 sat je prošao. Hoćemo li prekinuti točku pa imati slobodne govore pa onda ove dvije ili to rasprave ili? Kako god želite. Okej, dobro, striktno držimo se Poslovnika. Nema dogovora.

u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku govoriti poštovana zastupnica Ružica Vukovac, izvolite.

dogovora. **Reiner, Željko (HDZ)** Sukladno članku 293b. ćemo nastaviti sa radom, pa ćemo se vratiti na Prijedlog zakona o logopedskoj djelatnosti i sad će pojedinačno govoriti poštovana zastupnica Dalija Orešković. Izvolite. Zahvaljujem kolegice i kolege. Tijekom rasprave netko je ustanovio da je ovaj zakon prvi korak u rješavanju potreba logopeda, mislim da smo svjesni da prije tog prvog koraka postoji još jedan koji je zapravo preduvjet da se ovaj zakon uopće usvoji. Jasno je da HDZ neće glasati za ovaj zakon i to neovisno o tome da se Nada Murganić vrlo afirmativno izjašnjavala o potrebama djece i društva, svjesna je stvarnog stanja. Međutim, istovremeno nije ovo prva situacija u kojoj se nastavlja opasna i štetna praksa putem koje HDZ naprosto provodi svoju invaziju na institucije. HDZ ima praktički unaprijed tvorenu odluku da će odbiti sve oporbene prijedloge i inicijative i to samo zato što dolaze od oporbe. I time je poništen smisao postojanja Hrvatskog sabora, jer on ne pripada samo parlamentarnoj većini. On pripada svima nama. I kada na takav način HDZ stavi sebe i iznad Sabora, ali i iznad građana, u ovom slučaju čak i iznad djece onda smatram da je vrlo opravdano reći da je ovo jedna svojevrsna ustavna kriza. I važno je da naši građani to čuju kako to Andrej Plenković voli ponoviti, a važno je da naši građani shvate još nešto, da takav obrazac kakvog HDZ provodi ovdje u Hrvatskom saboru koji je ipak pod najvećom medijskom pažnjom a da ni ona nije dostatna i dovoljna, ali ipak najvećom, dakle takvu praksu na neki način promovira i kroz svih 576 drugih malih Sabora, odnosno predstavničkih tijela na razini regionalne i lokalne samouprave. Hrvatska je takvih malih Sabora doista prepuna. I sada zamislite kakva je to slika u kojoj se šalje poruka da prijedlog opozicije, inicijativa opozicije koliko god bila potrebna proizlazi iz stvarnog stvarnog apela jedne grupacije društva u ovom slučaju apela koji traje preko 10 godina se ne uvažava, ne prihvaća samo zato što eto nije došao iz odgovarajućih klupa. Na takav način naprosto nama uopće ne vrijedi demokracija, nego nastavljamo onu tradiciju jednopartijskog sustava u kojoj jedino partija ima pravo glasa. Evo to je sve što sam imala potrebu za reći u ovoj raspravi. Hvala. Dakle, vi ste mislim kolegici Glamuzini replicirali s prijedlogom što to vladajući mogu učiniti između prvog i drugog čitanja. Naime, do drugog čitanja neće ni doći, jer ako se, a već je najavljeno da hoće prijedlog zakona odbijen na idućem glasanju, dakle vjerojatno idući petak, on neće niti dobiti priliku za drugo čitanje a spomenuli ste između ostalog da evo vladajući imaju priliku već idućeg ponedjeljka predstaviti svoj prijedlog zakona kako bi ga u ovom mandatu uspjeli i usvojiti. Doduše mi evo ovdje imamo predstavnika ministarstava koji ovdje sjede cijeli dan, imaju priliku, tj. imali su priliku, vjerujem da još uvijek imaju kroz raspravu uzeti riječ ali tu priliku nisu iskoristili ne zbog nas nego čisto zbog javnosti evo da čujemo i njihov stav i njihovo obrazloženje zašto se prijedlog kao takav u ovom trenutku odbija.

Odlično kolegice Opačak-Bilić, hvala vam na ovom pitanju da još jedanput mogu istaknuti. Dakle, ovdje je HDZ-u cilj da ponizi instituciju, o tome se radi, ono Hrvatska je njihova, Sabor je njihov, država je njihova, sve je njihovo! Da su samo bili malo taktičniji, da nije ta podlost i oholost motivacija njihovog postupanja oni bi naprosto prihvatili ovaj zakon u prvom čitanju, pustili bi ga da stoji negdje na dnevnom redu, da se ono kao što se to kaže kiseli. U međuvremenu su mogli na snagu stupiti i njihovi prijedlozi, ništa im ovo ne smeta. Dakle, ovaj zakon, ova inicijativa u prvom čitanju HDZ-u uopće ne bi bila smetnja, da po pitanju logopeda donese zakon kakav god želi. Ali oni šalju drugu poruku, da opozicija ne može niti doći u priliku da neki naš zakon iz prvog čitanja pređe u fazu dolaska do drugog. **Reiner, Željko Zahvaljujem. Poštovana kolegice ponavljanje natječaja za posao kojima se traže logopedi na žalost su naša stvarnost i ukazuju na velik problem manjka logopeda. Broj dana čekanja na prvi pregled logopeda diljem Hrvatske neprihvatljivo je visok. Rana intervencija je ključna, ali nakon čekanja na prvi pregled, čeka se na početak terapija. Nekad je i to dodatnih godinu dana. Djece kojima treba pomoć sve je više, a godinama se u Zagrebu upisuje tek 50 logopeda iako je najtraženiji smjer. Usprkos svim problemima već 11 godina logopedi čekaju na svoj zakon i osnivanje logopedske komore, jer bez toga događa se kaos na tržištu. Budući se ova zakonska inicijativa i prijedlog zakona nije dovoljno dobra za vladajuće i dalje ostaje obećanje da će oni ponuditi svoje rješenje na način koji je njima prihvatljiv i u vrijeme koji oni odrede. s imenom i prezimenom)** Svo to kašnjenje i odbijanje uopće da se započne proces pronalaženja rješenja pokazuje koliko je HDZ-u doista stalo do djece. Dakle, cijelo vrijeme jedna mantra kako HDZ uspješno vodi državu, to smo maloprije čuli i od Majde Burić. To je mantra, to je reklama, to je PR, a nažalost naši građani žive u jednoj sasvim, sasvim drugoj stvarnosti i bolno je promatrati da kada se stave inicijative na stol koje se tiču najranjivijih skupina djece koje je potrebno određena stručna profesionalna logopedska pomoć u najranijoj životnoj dobi, HDZ čak niti to nema volju saslušati. Dakle to je pravo lice HDZ-a i je, ono što je meni stvarno drago, drago mi je da se iz dana u dan to sve više vidi. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će završno u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku govoriti poštovana zastupnica Ružica Vukovac, izvolite. Poštovani, završno nekoliko rečenica o prijetećoj opasnosti koju već imamo u društvu, dakle stručnjaci su nas i do sada upozoravali kako razna izloženost sadržajima s ekrana na engleskom jeziku, crtićima i drugim zabavnim materijalima ima utjecaj na dijete, da prije progovori engleski jezik nego hrvatski. Dublje jezične teškoće, specifične teškoće u čitanju, pisanju, matematici, komunikacijske teškoće, otegotna okolnost u cijeloj priči su i zahtjevni školski programi, izloženost ekranima i to utjecaj stranog jezika nauštrb hrvatskog te brojni medicinski razlozi, razni sindromi i njihove kombinacije, kaže struka, kod neke djece su jezične tegobe skrivene, teško se primjećuju, otkrivaju se jedino pažljivom logopedskom dijagnostikom. U mnoge druge djece zapravo je čudno kako nitko nije primijetio njihovu upadno, upadnu disgramatičnost u govoru i to na razini sintakse, semantike i morfologije odnosno disgramatizam nisu uopće shvaćali ozbiljno, a on je itekako dobar pokazatelj dubljih jezičnih teškoća, baš kao i odstupanja u akcentima i rečeničnoj intonaciji. Dakle to je ono sve što majke kada kažu, kažu moje rijete govori kao stranac. Logopedi jako dobro moraju poznavati jezik sredine u kojoj netko, neko dijete odrasta kako bi prepoznali patologiju, što je svakako zahtjevno, traži dodatne sposobnosti, motorika šake u djece je sve slabija jer se prilagođava digitalnim uređajima poput mobitela, laptopa, nekada su djeca više crtala, pisala, koristila olovke pa su se razvijali neki drugi mišići, drugačiji pokreti, danas logopedima dolaze djeca u kojima, kod kojih uočavaju motoričku disgrafiju, rukopis im zna biti potpuno nečitljiv. Radi se najčešće o učenicima koji su se cijelo vrijeme školovanja nekako provlačili, odnosno iako imaju određenih teškoća u čitanju i pisanju, disgrafični su ili imaju disleksiju i nisu nikada do tada obavili dijagnostiku niti su išli na terapije, oni su svojim drugim razvijenim sposobnostima zapravo uspješno kompenzirali vlastite jezične nedostatke. Za početak treba omogućiti kvalitetno školovanje većeg broja logopeda i kasnije osigurati njihovu zapošljivost. Izuzetno je važno povećati broj logopeda, posebice od vrtića te potom i škola, logopedima koji rade kao stručni suradnici treba omogućiti da se doista u punom opsegu bave poslom, a ne da previše vremena troše na rad u službi, na birokraciju, što zapravo sigurno i nije njihov izbor. Završno moram iznijeti jedan podatak, dakle osječko sveučilište već godinama pokušava pokrenuti studij logopedije, ali ga minira zagrebačko sveučilište koje očito želi sačuvati ekskluzivitet. Tek kad im se nedavno priprijetilo da će se angažirati stručnjake s tuzlanskog sveučilišta, zagrebačko sveučilište se povuklo te se sada čini da će ipak osječkom dopustiti osnutak studija i ustupiti mu nekoliko stručnjaka kojih nema u Osijeku. Istodobno je zatraženo potpisivanje ugovora za angažman tih stručnjaka na 10 godina kako bi se osigurali dugoročni angažmani, ali rektor zagrebačkog sveučilišta to nije prihvatio. Inače, dopusnicu izdaje ministarstvo, ali očito na odluke ministarstva itekako snažno utječu sa zagrebačkog sveučilišta. Sramotno, a što drugo reći? Za kraj mogu samo zahvaliti predstavnicima predlagatelja na svem trudu i zalaganju koje su uložili u ovaj prijedlog i sa žaljenjem moram reći, da evo, vladajući očito ne smiju osjećati empatiju ukoliko im netko s vrha to nije dozvolio. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime predlagatelja sad će govoriti poštovana zastupnica Ivana Posavec Krivec. Izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče ovog visokog doma. Zahvaljujem svim kolegicama i kolegama koje su danas uzeli učešće u u ovoj raspravi. Bez vas ove rasprave ne bi bilo i ona uistinu ne bi imala smisla. Mislim zato da je izuzetno dobro, da iako se danas predstavnici Vlade ovdje prisutni nisu oglasili, da su bili ovdje i da su čuli zbog kojih problema mi ovaj Zakon danas donosimo ovdje u raspravu u HS. Prije svega, ne smijemo nikada zaboraviti da je HS mjesto dijaloga, da je on to bio u svojoj povijesti, da je on to danas i da će to biti i iza ove generacija koja dolazi. Da bismo ostavili trag za nove generacije, prije svega, moramo se naučiti komunicirati, moramo se naučiti da ovdje postoje i oni koji su dobili povjerenje građana u manjem, ali i oni koji su ga dobili u većem broju. Ali svi zastupnici u ovom HS-u trebaju biti jednako vrijedni i sve njihove inicijative trebaju biti jednako vrijedne i sve one se trebaju sagledavati iz materije koje donose, a ne sa strane sa koje dolaze. I kada govorimo o komunikaciji, onda je upravo za meritum ovog Zakona izuzetno važno reći da je sposobnost komunikacije neizostavna vještina u životu čovjeka, a njen narušeni razvoj i gubitak čine osobu nesposobnom za samostalan život i rad. To je bila osnovna ideja koja nas je vodila kada smo odlučili predlagati ovaj Zakon. Kada smo zajedno sa strukom, sa ljudima koji žive život logopeda, koji se na dnevnoj razini susreću sa problemima sa svoje strane, recimo to, katedre, ili sa druge strane, sa problemima obitelji, roditelja, ljudi koji su zbog nekakvih trauma ili stradavanja u nekim poznim godinama ponovno došli u situaciju da trebaju pomoć logopeda ili rehabilitatora ili fonetičara, u ovom trenu je potpuno nebitno, ali tu su problemi. Ljudi na te probleme ukazuju dugi niz godina. Nisu došli sada i nisu se pojavili sada, ali te probleme očito ili svi samo saslušamo i klimnemo glavom i onda se u ovakvoj jednoj raspravi petkom ovdje u hrvatskom parlamentu svi, ali svi, odslušala sam sve rasprave, slože kako je ova hvale vrijedna inicijativa, kako je ovaj dobar zakon, kako je ovo tema koju treba donijeti u raspravu u najviši dom, zakonodavni dom u Hrvatskoj, ali nije trenutak, nije situacija, nije zgodno, jer oprostite, krivi, krivi su ga predložili. E pa, to je nešto za što ja vjerujem da ćemo se odmaknuti i da taj politički spektar će nas izdići iz onoga što ljudi u nama vide i nemojmo se čuditi. Opet ćemo dobiti ocjenu 2 od naših građana radi toga jer ne prepoznajemo njihove stvarne i istinske probleme. Ne donosimo rješenja za njihove probleme. Zašto? Zato što oni koji su na vlasti nemaju sluha za inicijative koje dolaze s oporbe. Nemaju sluha. možda ovo, netko će reći, govorim previše politički i govorim neutemeljeno. Ali, moja procjena da to smije reći jer ovdje raspolažem konkretnim podacima. Pa ću onda te konkretne podatke sa vama i podijeliti. Dakle osim što je 2011. ovakav zakon bio u raspravi, što se je dogodila smjena vlasti, što se on ponovno nije pojavio u nekom novom, drugom čitanju, svi znamo kako procedura ide, dogodila se treća vlada, četvrta vlada, peta vlada, pa se dogodilo, evo sada, nećemo dalje, ali otprilike najduža vlada u kontinuitetu kojoj su se udruga, znači Hrvatsko logopedsko društvo obratilo nekoliko puta. E sad, obratilo su im se točno prije više od godinu dana. U veljači 2022. je održan prvi sastanak u ministarstvu, vi ćete to potvrditi. Isto tako, osim što je, da se logopedska djelatnost regulira u RH intenzivno radilo Hrvatsko društvo logopeda, istovremeno, to je radila i europska logopedska udruga, odnosno udruženje, pa ćemo tako reći da je 1.7.2022. g. Hrvatsko logopedsko društvo poslalo predsjedniku Vlade g. Plenkoviću zamolbu za pomoć pri rješavanju pitanja .../nerazumljivo/... Zakona o logopedskoj djelatnosti, oni su to učinili da bi ga podsjetili da je 28. veljače, 28. veljače 2022. g. europsko logopedsko udruženje, ESLA poslala dopis ministru Berošu, europsko udruženje logopeda 28. veljače 2022. g. poslalo je ministru zdravstva Viliju Berošu dopis u kojem se upozorava da se logopedska djelatnost ne bi smjela provoditi niti u jednom sustavu bez zakonodavnog uređenja djelatnosti, nadzora kvalitete usluge od strane stručnog regulatornog tijela, primjerice, logopedske komore. U tom pismu su rekli da nisu uspjeli hrvatski kolege postići da se donese zakon o logopedskoj djelatnosti po uzoru na brojne europske zemlje i po uzoru na druge djelatnosti i da stoga mole pomoć resornog ministarstva da se pristupi izradi tog zakona. Kada je ministarstvo šutilo nekoliko mjeseci, onda su se obratili premijeru. Kada je premijer za to saznao, odradio je neke sastanke, no ništa se nije dogodilo pa su se u jesen iste te godine oni obratili svima nama. Svima nama. Naišli su na otvorena vrata i u 12. mj. predložili smo ovaj, slobodno ću reći, njihov zakon u veljači 2023. g. kada je ovaj Zakon već počeo skupljati potpise za raspravu se događa povjerenstvo u Ministarstvu zdravstva. Zašto ja ovo govorim? Pa zato što je potpuno jasno i evidentno da bez ovog Zakon o kojem mi danas raspravljamo hrvatski logopedi, Hrvatsko logopedsko društvo, pa i europska udruga logopeda ne bi postigli pomak u donošenju zakona jer je ovo jednostavno sve plod plod jednog pritiska koji smo na neki način svi skupa učinili. Ono čega se ja sada iskreno bojim, ali iskreno i to govorim iz srca zato što smatram da je ovo prevažna tematika da bi se sa njom politički loptali sa lijeve na desnu ili sa desne na lijevu stranu. Bojim se da će proći ovaj mandat. Mi ćemo sada, u sljedeći petak izglasati ovaj Zakon, nešto će biti zelenih ručica, više će bit onih crvenih jer zakon nije dovoljno dobar, to će biti obrazloženje i priprema se cjelovito rješenje. Mi nećemo bit u prilici sljedećih 6 mjeseci predlagati novi zakon iste tematike i tako ćemo se približiti raspuštanju Sabora i kraju mandata, a pitanje je da li će iz Vlade mi samo na obećanju ili ćemo mi uistinu ovdje raspravljati o rješenju logopedske djelatnosti. Ovo je apsurd, ovo je politički apsurd i ovo je sramota ove zemlje. Ovaj zakon koji smo donijeli je zakon koji je trebao pokazati koje su mogućnosti i perspektive Hrvatske. Ovo je zakon koji smo trebali donijeti konsenzusom i u kojem smo trebali svi dati primjedbe. Ja bih danas ovdje završno u ime Socijaldemokrata zahvalila kolegi Klariću, rekla bih mu da kolega, dobro ste primijetili, imali ste konkretne primjedbe. Mi ćemo te primjedbe uvrstiti u naš prijedlog zakona do sljedećeg čitanja. Isto to bih rekla kolegici Gamulin, isto to bih čak rekla i kolegi Karliću koji je pozitivno govorio, rekao je da, ovo je tema o kojoj trebamo razgovarati. Ali na žalost bojim se da sam i ja i moji kolege koji su danas ovdje tužni jer nismo očekivali da će oko jednog zakona koji uopće nema ideološke potke, oko jednog zakona koji bi trebao bi trebao biti opće prihvaćen kao opće dobro, kao kvaliteta poboljšanja života i usluga najranjivijim skupinama u društvu doći do ovakvog raslojavanja. Dakle, da mi imamo frakturu društva, to je potpuno jasno, od toga više ne trebamo bježati i toga trebamo biti potpuno jasni i svjesni. Kolegice i kolege, zahvaljujući svima vama ovaj zakon bi mogao biti još bolji, ali na žalost on neće doživjeti svoje drugo čitanje, pa ću vam se ja sada ovdje u ime predlagatelja, u ime kluba Socijaldemokrata, ali i u ime svih onih tisuću logopeda koji su na svojoj izvanrednoj skupštini društva odlučili da u ovu proceduru idemo zajednički svi mi skupa, Hrvatski sabor i oni. Zahvaljujem vam se na doprinosu, na tome što ste pomogli da ovu jako bolnu i važnu temu za hrvatske građane iznesemo zajedno, da o njoj govorimo i očekujem da ćemo kroz jedan pristojan pritisak, ne kroz politikanstvo zapravo doprinijeti da Hrvatsko logopedsko društvo ustraje u svom naumu i da zapravo do tog zakona au konačnici dođe. Vama kolege iz ministarstva želim svu sreću ovoga svijeta, da taj zakon koji pripremate sa radnom skupinom bude desetorostruko bolji od ovoga, da u svakoj odredbi koju ovaj zakon ima vi nađete bolje rješenje jer to je bolje za ovo društvo. I mi ćemo svi, sigurna sam da mogu govoriti u ime svih rasprava danas sa opozicijske strane imati razumijevanje i dignut ćemo ruku za takav zakon samo što će nam biti žao ako do toga neće doći,

To je tužno za sve one ljude koji gutaju glasove, to je tužno za sve one koji imaju problem i sa govorom i sa pisanjem jer za njih postoji rješenje samo mi smo očito ipak na neki način u svojim okvirima u svojim šatorima i ne možemo pogledati ako nam vrata nisu dovoljno otvorena. Ne možemo se autati i ne možemo prihvatiti da i sa druge strane postoje kvalitetna rješenja koja idu u dobrobit ove zemlje. Stoga još jednom hvala svima na raspravama, vidimo se nekom drugom prilikom, ali vjerujte mi odustati od djece, od rane intervencije, od potreba da društvo bude bolje nećemo. Borit ćemo se do kraja sa novim inicijativama i evo nadam se da ćemo bar u tim inicijativama imati podršku svih onih koji razumiju da treba razmišljati široko. Hvala vam. **Reiner, Željko Pa poštovana kolegice Posavec-Krivec evo čuli smo dosta puta od strane vladajućih ovdje da se radi o politikanstvu, da treba sjesti, da treba razmisliti, da treba postupati ne znam staloženo. No ne mislite li da se radi o politikanstvu upravo to što nisu prihvatili prijedlog, pa poslali ga u drugo čitanje. A što će time izgubiti ako u međuvremenu i oni izađu sa prijedlogom zakona. Hajmo sjesti i razgovarati. No pozivi na koncenzus se odnose opet i na žalost i uvijek samo onda kad oni nešto predlažu, a kad oporba na nešto ukazuje i to na nešto što bi trebalo biti van svake političke i svjetonazorske ili druge rasprave tad se to na žalost ne uvažava. Ivana (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Hajdukoviću našli ste i otvorili ste ili nadovezali ste se na onu temu koja upravo razlikuje nas i njih, na to da mi ovdje ne svojatamo niti Hrvatski sabor, niti hrvatske institucije kao svoje, kao naše. Mi smatramo da smo ovdje dužnošću služiti hrvatskim ljudima, on ima koji imaju različite potrebe da budemo njihovi glasnogovornici, da tražimo bolja zakonska rješenja za njihov život. I zato i često kao odgovorna oporba se nalazimo u situaciji da budemo prozivani zašto smo podržali neku od inicijativa vladajućih, vladajućih, jer to nama u konačnici može donijeti štetu, pa mi smo mišljenja da nema te štete koja može nastati za bilo koju političku opciju ako je ona dobrobit za hrvatske građane. Poštovana zastupnica Glamuzina. logopedi u ovom prijedlogu zakona traže. Rekli smo to su dvije ministarske plaće. Zanima me vaš komentar na to kako je moguće da je Vladi Republike Hrvatske teže izdvojiti iz proračuna 5300 eura za logopede nego 100000 eura stambene potpore za ministra Banožića?

u njihovom odbijanju čak nije niti financije prepoznala Vlada kao problem. To znači da je Vlada potpuno izgubila osjećaj što je dobro, što nije dobro, odnosno što treba financirati a što ne treba. Ovdje sada u vašem pitanju mi govorimo o moralu, a moral, moral bi svakako kod nas trebao biti potka u trenutku kada glasamo o ovom zakonu, isključivo moral ništa drugo. imenom i prezimenom)** Bit je u tome da je HDZ oduzeo Hrvatskom saboru pravo da bude prostor dijaloga i dogovora i time je HDZ Andreja Plenkovića totalitaran i kud i kamo gori i udaljio se, jako se udaljio od onog izvornog HDZ-a s početka 90-tih godina. Naime, hrvatski građani ne znaju, ali tu iza ovih vrata nalazi se žuti i crveni salon. Ideja predsjednika prvog višestranačkog Sabora Republike Hrvatske Žarka Domljana je bila ta da se u tim salonima zastupnici između sebe, dakle zastupnici iz različitih političkih opcija razgovaraju i da u neformalnim razgovorima, opuštenijim razgovorima pokušaju izbrusiti nesuglasice koje se prebijaju preko političkih prepucavanja. U posljednjih 30-tak godina do čega smo mi došli? Praktički do diktature Andreja Plenkovića, jer više dijalog i dogovor ne mogu biti omogućeni niti ovdje u Sabor niti u saborskim klupama. Zahvaljujem potpredsjedniče. Kolegice Orešković jako dobro znamo kada i na koji način su uvedeni višestranački izbori u Republiku Hrvatsku i što su oni trebali donijeti. Znamo i da demokracije dugo, dugo izrastaju da bi očvrsnule i da bi postale snažne. Znamo i da zapravo ono što smo u RH svih ovih godina imali nisu baš nekakvi primjeri višestranačja u smislu dijaloga. Mi tek od 2000 godine imamo koalicijske Vlade i to su neke koalicijske Vlade koje se puno, puno unutar sebe moraju dogovarati. Ali u tom dogovaranju unutar sebe Vlade su izgubile ideju da se moraju dogovarati unutar Parlamenta jer zapravo parlamentarne stranke i parlamentarni klubovi trebali bi biti nositelji te demokracije kako je to Statut zacrtao u Republici Hrvatskoj, jer mi smo ovdje izabrani voljom građana i mi biramo Vladu Republike Hrvatske. Dakle, kao što se u čitavom ministarstvu a svi smo to dobili, nakana je da se taj zakon donese i nitko ne osporava da kao lex specialis neće doprinijeti razvoju te struke. Kao što ste sama rekli na inicijativu premijera Plenkovića koliko ja imam saznanja u ministarstvu je osnovana radna skupina koja je široka, dakle nije samo jedna udruga koja predlaže ili nešto, nego široka kako bi se donesao konsenzus što tamo zapravo treba pisati vezano čak i uz Ministarstvo obrazovanja zato što kod njih leži taj glavni problem da nemamo više logopeda, a ne u Ministarstvu zdravstva. I ja sam sigurna, održani su niz sastanaka od siječnja do današnjeg dana, a nije puno prošlo, dva možda državna tajnica bi to sigurno bolje rekla, ali dva formalna i više neformalnih sastanaka, usaglašavaju se mišljenja i stavovi i sigurna sam da ćemo svi taj zakon kad uđe u proceduru podržati sa velikim zadovoljstvom. Zahvaljujem potpredsjedniče, a zahvaljujem kolegice i vama što ste mi zapravo omogućili da moja zadnja rečenica bude upravo ono što ste vi i sami potvrdili. Da, ovaj zakon je dobar, da ovaj zakon nam treba, da ovakav zakon ćemo staviti u raspravu ali isključivo kada Andrej Plenković kaže da je za to vrijeme, a ne kada to oporba učini na zahtjev struke i na zahtjev svih onih koji su u problemima. To je ono što ste vi zapravo meni sada potvrdili u vašoj replici, a to je sve ono što mi cijeli dan danas ovdje govorimo i da je drugačije onda vjerujem da bi se i predstavnici Vlade ovdje ustali, stali za ovu govornicu i dali argumente zašto ovaj zakon nema zeleno svjetlo. Oni te argumente nemaju, jer će ovaj zakon, ovaj tekst biti podloga za onaj tekst koji ćemo dobiti od strane ministarstva, jer ovo je zakon koji je pisala struka. Hvala svima još jednom. Hvala lijepa. Time zaključujem raspravu o ovoj točci. O njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Mi ćemo nastaviti sa radom u srijedu 3. svibnja iznošenjem stajališta klubova zastupnika, a prva točka bit će Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade RH i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi drugog švicarskog doprinosa odabranim državama članicama EU za smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar EU. Želim vam ugodan vikend!